Колеги, ще Ви изчакам да заемете местата си, за да започнем спокойно работа.

Заповядайте, господин Шишков – декларация от името на парламентарна група. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вие се пошегувахте преди малко, че Вашите очила са изчезнали, но аз бих искал да направя едно обръщение към колегите депутати и към българските граждани с разясняване на една много неприятна случка, която се случи преди малко. Искам да предупредя най-напред колегите, че явно отляво някои партизански навици все още не са забравени.

„Кой?“, „Кой?“) Господин Стойнев по най-непристоен начин, има свидетели за това, има и камери, така че мога да говоря спокойно, по най-непристоен начин взе неговата папка, която той подготвяше близо два часа, тъй като аз съм седял до него и съм свидетел. Два часа той си подготвяше изказването, неговата папка беше взета от господин Стойнев и връчена на господин Гръков – Гьоков, извинявайте, Георги Гьоков. И ако това може да бъде считано за някаква другарска шега на този етап, последствията бяха много по-тежки,

Манев и помолен папката да бъде върната, защото все пак предстоеше изказването на колегата Гърневски. Вместо по съвсем възпитан начин тази папка да бъде върната и да продължи нормалният дебат в залата,

(Шум, реплики, викове: „Ууу!“) Както казах, има и записи, така че всичко ще бъде изнесено в медиите. Това е дъното на поведението на колегите от БСП, няма с какво друго да го охарактеризирам! Колеги, знаем, че за Вас ниският рейтинг на Народното събрание работи във Ваша полза, но не подкопавайте основата, върху която Вие самите стоите. Това е обидно за всички нас. Силно настоявам този случай да бъде изнесен, заедно заедно с камерите, със записите, със свидетелите, за да стане ясно, че колегите от БСП, както казах в началото, имат навика да крадат не само физическа, но и интелектуална собственост. (Ръкопляскания Господин Кутев, процедура по начина на водене

По начина на водене, господин Кутев. АНТОН КУТЕВ: Да. Господин Председател, имам една молба към Вас, да спрем този цирк дотук, защото аз бях един от хората, които снимаха, и в моя телефон стоят доста неща. Искам да Ви уверя, че ако те излязат от телефона ми, ще попаднат най-малкото в CNN, но ще обиколят целия свят. целия свят. Гарантирам Ви го! Тези кадри, които имам тук, влизат във всички агенции за нула време. Помислете какво трябва да се случи оттук нататък и дали да не излязат, защото аз мога да ги дам. Каквото и да е развитието на събитията, господин Кутев, то наистина е срамно за българския парламент, като се започне от тази трибуна и се продължи по нататък. Ето повод за заместник-председателите да се чувстват неудобно. Другите са…

Господин Председател, наистина трябва да прекратите този цирк, защото в момента

Аз Ви моля, ако има такива записи и компромати, да се сигнализира до Гешев. Не може да се събират записи и компромати за депутати! Благодаря Ви.

Уважаеми господин Христов, Вие преди малко казахте, че това има значение за заместник-председателите и споменахте някои други, продължете си мисълта, за да видим кои са тези другите. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Поне папката е пълна, всичко е вътре. Надявам се да са се поограмотили малко тези, които я взеха, да са прочели нещо. Обаче комунистът си е комунист – може да е една папка, ама трябва да открадне нещо. Цялата държава разграбиха по време на прехода, минаха вече на канцеларски материали, то не остана какво да се краде в тази държава. А сега по същество. В дебата днес стана ясно, че няма нито един аргумент, с който да бъде поискана оставката на председателя на Народното събрание. След като чух Вашите аргументи – и днес, и вчера, нахвърлях няколко неща, които считам, че са в основата на искането на тази оставка. Поисканата оставка на председателя на Народното събрание в този момент е сатанински политически пир по време на чума опит за преврат срещу законното българско правителство, целящ да обърне в обратна посока европейския път на България, и то в момент, когато тя никога в своята история не е била толкова икономически стабилна и безспорен външнополитически авторитет. Свидетели сме на безпрецедентен антибългарски заговор, подстрекаван, организиран и изпълняван със задружните усилия на национални предатели, и то по няколко направления. (Възгласи от ДПС.) Първо президентът Румен Радев, който даде старта на този опит за метеж, изпълнявайки своите ангажименти към онези, които го инсталираха на този висок пост метежник, преследващ своите въжделения за президентска република, разбира се, начело с него; изпълнителните директори на метежа, в лицето на отровното трио, назначени от Надзорния съвет на комунистически олигарси, разграбили България в криминалния преход. Подобен фундаментален преврат е немислим без офанзивата на ретроградни политически сили. Кои са те – стана ясно и вчера, и днес, когато бе поискана оставката на госпожа Караянчева. Днес сенчестата мафиотска коалиция на отвратителния преход БСП – ДПС отново излезе на светло. След като вече трети месец превратът не успява да свали българското правителство, неговите вдъхновители решиха, че дестабилизацията на страната трябва да се постигне чрез тежък удар срещу парламента, отстранявайки неговия председател. И това не е случайно, тъй като парламентът и неговото мнозинство са непоклатим стожер срещу комунистическите реставратори. ДПС вече 30 години е верен съюзник на червената номенклатура и ДС, защото е създадено от тях. Във всички тези издания на Народното събрание досега в парламентарните групи на ДПС доминираха доказани агенти на Държавна сигурност. Нека си спомним ДПС-арския шум срещу правителството на Филип Димитров; Тройната коалиция; порциите, които Ахмед Доган раздаваше чрез обръчите от фирми по негово признание; целувката на „Орлов мост“ между Станишев и Местан, която отврати демократичната общност в страната. Това бе целувката между Дявола и Юда, целувка между „възродителите“ и „защитниците“ на възродените, целувка между палача и адвокатите на жертвите. А какви са мотивите за този пуч на червените превратаджии? Първо, това е тоталната политическа изолация, в която са изпаднали повече от 10 години, разпадът на Столетницата, който я води към ликвидиране на партията след неизбежната загуба, която им предстои напролет. Това няма как да не се случи след изпълнението на Управленската програма на ГЕРБ и Патриотите, което значи три пъти по-висок брутен вътрешен продукт спрямо 2014 г., три пъти по-високи доходи и три пъти по-високи социални разходи. Международният авторитет расте. Чакалнята на Еврозоната, Банковият съюз, кредитните рейтинги и така нататък са показателни. Следва необратимо европрисъствие! Само светкавичен преврат, служебен кабинет и избори под червен контрол би отървало БСП от гилотината на времето. Нали ги виждате как изглеждат в момента дори в залата?! Там отзад – прогресивни социалисти. Някой да е чул по света прогресивни социалисти? (Реплика което значи, че тук другите са непрогресивни. Това са героите от криминалното разграбване и от криминалната приватизация. Тук са наследниците на бившите секретари на ЦК на БКП, внуци на легендарни генерали от Държавна сигурност. Народните представители на БСП в Европейския парламент, начело с Йончева, пък са дъщери и синове на офицери от Държавна сигурност, сътрудничили на КГБ. Истински национални предатели, наклеветили в Европа собствената си родина, приветстващи Истанбулската конвенция и възраждайки коминтерновската интервенция за македонско малцинство отпреди 70 години. питам аз: на тези хора ли ще преотстъпим съдбата на България в тези дни на изпитания и оцеляване на всеки българин?! Дами и господа метежници, долу ръцете от председателя на Народното събрание! Долу ръцете от българския министър-председател и неговото правителство! Долу ръцете от главния прокурор! Долу ръцете от свободна, независима и достойна европейска България – такава, каквато я

Господин Председател, процедурата по начина на водене към Вас е следната: оставяте тук преждеговорившия да говори абсолютно извън темата. Не стига че говори извън темата, ами говори откровени глупости и нелепици. Къде провидя ДПС в цялата тази история?! Какво ДПС, какъв Ахмед Доган, какви неща в устата на този човек?! Оставяте го да говори неща, които нямат нищо общо с истината. Истината е, че ГЕРБ е продукт на тези служби. ГЕРБ да говори за служби (шум и реплики от ГЕРБ), ГЕРБ да говори за милиционерщина, ГЕРБ да говори

ГЕРБ да говори кой е на протеста, без да спомене политико-олигархичния кръг на „Капитал“, чийто продукт е ГЕРБ?! Политическият инженеринг на Кръстев и на Прокопиев създадоха ГЕРБ,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Вие полагате неимоверни усилия да смените искането за оставка на председателя на парламента с искане за Вашата оставка. Вие позволихте на Спас Гърневски за 110-и път от тази трибуна да чете една и съща декларация, едни и същи опорни точки – даже, които не ги е научил, и стана повод за парламентарната група на ГЕРБ да направи декларация от името на парламентарната група затова, че папката му с пасквила била изчезнала. Тези неща, които той четири години не успя да научи, ги говори всеки път от тази трибуна. Ние всеки път Ви правим забележка, и Вие всеки път го оставяте това нещо да го прави.

Георги Свиленски.) Не се опитвайте от парламентарната трибуна да забранявате на народни представители да изказват свое мнение. Продължаваме. Господин Ерменков – по начина на водене. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Председател, към Вас е моята забележка. Вчера си позволих да Ви кажа, че не сте водещ на телевизионно предаване, но Вие видимо разбрахте, че искате да бъдете такъв.

Нещо повече, в момента оттук си позволявате по време на изказвания да правите коментари – дали Ви харесва, дали не Ви харесва, дали е в унисон на това, което иска да чуе мнозинството, или не е в унисон. Това също не Ви отива! И последното нещо, което искам да Ви кажа – поведението на парламентарната група на „БСП за България“ преди почивката не беше бягство, както Вие го определихте – можете да видите стенограмата, а беше ясен политически израз на нашето отношение към това, което колегите от ГЕРБ се опитват да внушат чрез устата на господин Гърневски, да вкарат тема, която няма нищо общо с оставката на госпожа Караянчева, и в крайна сметка да обидят поне 70% от тези, които са били тук на служби навремето,

Не се опитвам по никакъв начин да завоювам допълнителни точки. А Вие, господин Ерменков, а Вие? По начина на водене – господин Ангелов. Господин Председател, по начина на водене – обръщам се към Вас да заявя, че трябваше по-категорично да се противопоставите на изказване от рода, че не трябва да се дава думата на народен представител и трябва да му се забранява да говори от трибуната на Народното събрание!

Те като опозиция искат да забранят хората да говорят, а камо ли като дойдат на власт! Бъдете по-категоричен, не допускайте подобни оратори да забраняват на други хора да се изказват от тази трибуна, защото не било по същество, по темата! А когато госпожа Нинова, господин Председател, не говореше по темата и ѝ беше направена забележка, цялата лява половина скачаше и викаше – защо не ѝ се позволява да не говори по темата! След това излизат и имат напротив, че някой не е говорил точно по темата! Това е двуличие и двоен аршин, което БСП и ДПС явно ще прилагат в следващото управление – това трябва да го знаят всички! Благодаря Ви, господин Ангелов. Съгласен съм с казаното от Вас, още повече че не е пръв случай това. Господин Попов – по начина на водене. уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Процедурата ми е по начина на водене. След като господин Гърневски тук ни въведе в поредното наше дежавю, защото всеки път, когато той се изказва от тази трибуна, никога не е по темата от дневния ред, Вие следваше да го прекъснете и да го насочите към дневния ред. Не осъществихте това свое правомощие по никакъв начин! Дори забележка не направихте на господин Гърневски. Аз се опитах да хвана лайтмотива в поредното му изказване – да, действително е трудно да хванеш лайтмотив от оди за комунизма до комунистите в Сибир. Признавам, на мен ми е трудно, може би и на Вас Ви е трудно. Но се сещам за една реплика на Маргарет Тачър, и е добре да я припомните на господин Гърневски, която казала, че напускайки политиката, ще стартира бизнес, който се казва „Наемете си гръбнак.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Едва ли има председател на парламента, който да е в състояние да нанесе такива щети върху авторитета на Народното събрание, каквито нанасят подобни дебати. Със сигурност всички ние сме виновни за това. Българският парламент помни оставки на председатели на Народното събрание и това са били политически актове. Тук не става въпрос за личността на госпожа Цвета Караянчева, която аз уважавам и смятам, че е достойна за този пост. Вашата цел не е госпожа Караянчева. Тя беше формулирана от колеги, които казаха: „Оставка на председателя! Оставка на правителството!“ и така нататък. Оставки е имало и те винаги са били с мотиви, че нарушават авторитета на Народното събрание. С какво нарушаваше авторитета на Народното събрание Стефан Савов бивш политически затворник, работник по строежи и брилянтен преводач от испански, който беше свален от БСП и ДПС през 1992 г.? Те не бяха срещу него. След това свалиха Филип Димитров и после дойде едно от най-мрачните най-мрачните правителства на България в лицето на професор Любен Беров. Какво постигна оставката на професор Герджиков и с какво той нарушаваше авторитета на парламента? С нищо. Но след това влязоха политически брокери в управлението. В този парламент оставка подаде господин Главчев. И това беше личен акт на господин Главчев, с една цел – да не се разруши политическият диалог в парламента. Политическият диалог беше разрушен от Вас, въпреки тази оставка. Затова оставката на госпожа Караянчева няма да постигне нищо. Тя нито ще възстанови политическия диалог, нито ще Ви направи по-склонни да се държите цивилизовано в тази сграда. Затова ние няма да подкрепим тази оставка – тя няма никакъв смисъл и няма да доведе до нищо добро, освен че ще превземете някакъв политически подстъп

Има ли други желаещи за изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Госпожо Караянчева, имате думата.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Има такива коалиции, които оцеляват напук на политическата логика. Оцеляват, като пренебрегват интересите на симпатизантите си. Оцеляват, защото са здраво споени от общия интерес на елитите си. Те привидно се карат, потайно се сдобряват, извиняват се, целуват се по мостовете. Вечни приятелства, породени от вечни интереси! От време на време тези коалиции излизат на светло, за да проверят забравени ли са вече заменките от времето на Тройната коалиция, или мъчителните месеци на Орешарски. Обосновават едно и също искане по различен начин – едните на парламентарната трибуна, а другите на трибунката. И свенливо се заобикалят по кулоарите и брифингите си, уж всеки е сам за себе си и просто случайно са заедно. Уважаеми колеги, не съм безгрешна и никога не съм твърдяла това. Благодаря на тези от Вас, които казаха хубави думи за мен. Искам да благодаря и на коалицията БСП – ДПС, че ми дават възможност да се защитя от парламентарната трибуна и така да отговоря на синхронизираната им атака. Фактът, че в мотивите за искането на оставката ми присъства мое изказване отпреди три години, е показателен за слабостта на мотивите на БСП и ДПС, събрани от девет кладенеца. Това са думи, с които потвърждавам, че няма да забравя гражданите на избирателния си район, в който е депутатската ми приемна и в който всяка седмица се срещам с хора от различни партии, с различни политически възгледи. Намеква се едва ли не, че да познаваш избирателния си район и неговите проблеми е нещо лошо, грях пред Конституцията! Госпожа Нинова, изглежда, още не може да забрави срама, когато спуснатият от нея парашутист господин Симов начело на листата в Кърджали не успя да отговори на елементарния въпрос: колко са общините в област Кърджали?! Опорната точка, че не е необходимо ти да познаваш района и хората в него, че не е необходимо те да те познават, се завъртя още след онзи злополучен дебат. Сега виждаме претоплянето на същата опорна точка. Защо тогава преди избори партиите редят листите си по региони и питат своите привърженици от тези региони за номинациите?! Ох, извинете, ГЕРБ пита своите привърженици. Не всички го правят! Да не забравяме все пак, че през 2017 г. Слави Бинев цъфна начело на листи на ДПС, като шамар в лицето на много техни избиратели! Или господин Симов, който кацна в Кърджали ден преди регистрацията на партията! А доверието на кърджалийци, колеги, ще го измерим на изборите след шест месеца. Нека да минем към мотивите за искане на моята оставка. Възпрепятстване на нормалната законодателна дейност и провеждане на ефективен парламентарен контрол. По Конституция – чл. 77, ал. 1, т. 2 и чл. 53, ал. 1, председателят предлага проект на дневен ред. Този дневен ред според чл. 9, ал. 2, т. 1 от Правилника се консултира на Председателски съвет всяка сряда, преди да влезе в залата, след което Програмата се подлага на гласуване тук, в тази пленарна зала. Колеги от БСП, докато все още участвахте в Председателския съвет допреди две седмици, нито веднъж досега, с малки изключения, не сте поставяли въпроси, законопроекти, по които няма движение. Правилникът Ви гарантира две възможности – чл. 53, ал. 3 и ал. 8, и като народни представители, и като парламентарна група да внесете своите законопроекти, които влизат в Програмата за предстоящата седмица. По чл. 53, ал. 8 това става без гласуване всяка първа сряда от месеца! Малко статистика, колеги. За този мандат от 19 април 2017-а до ден днешен – 15 октомври 2020 г., махам април и май, когато сме били в извънредно положение тази година, и месец август, защото е ваканция, има 37 възможни среди. Вие сте упражнили правото си по този текст едва 15 пъти – това прави около 41% от случаите. Законопроектите, които влизат в Програмата по предложение на председателя, са въпрос на приоритети и политики на управляващото мнозинство. Да се върнем в мандати на Ваше мнозинство и да видим колко законопроекта на опозицията са включвани, освен в случаите по чл. 53. Подчертавам, Правилникът Ви дава възможности, от които обаче Вие не се възползвате. Все пак имате приети 15 Ваши законопроекта. Системно препятстване на изслушване и участие на Бойко Борисов в парламентарния контрол и поставяне в подчинение на законодателната от изпълнителната власт – чета Ви заглавието на мотивите. Уважаеми колеги, процедурата, която Вие правите – за изслушване на премиера или на министър, не е процедура, уредена в Правилника. Визирам вчерашния ден, когато някой от колегите народни представители поиска тук да дойде министърът на вътрешните работи. Той се отзова, но

Тук по тези процедури всичко е своевременно допуснато за разглеждане в залата. Относно въпросите към премиера Борисов. Слушайте внимателно, колеги, моля да си записвате дори, за да може да изчислите за какви бройки неотговорени въпроси става дума. Общо зададени въпроси до премиера Борисов – 38. На 23 въпроса е получен отговор. На 13 от тези 23 е отговорил премиерът Борисов. На 10 – съответните ресорни министри, към които народните представители са ги преадресирали, след като съм ги уведомила за несъответствие с Правилника.

Забележете обаче, че 15 въпроса са останали нереализирани по волята на самите народни представители, което значи, че нито са ги преадресирали, нито са ги оспорили. Сега да минем към питанията. Питания към Бойко Борисов – 23. На 11 е получен отговор, на 5 е отговорил премиерът, на 6 – съответните ресорни министри, към които народните представители са ги преадресирали, след като съм ги уведомила за за несъответствие с Правилника. На 5 питания е оспорвана допустимостта по чл. 107, ал. 3 и Председателският съвет не ги е допуснал. Дванадесет питания са останали нереализирани по волята на самите народни представители, което показва колко са важни тези въпроси и питания, щом самите народни представители не си ги реализират или не ги оспорват. Какъв е изводът? Адресират се до премиера, за да може да влязат в статистиката и да се говори, че има върнати въпроси към премиера или пък аз го крия. Колеги, задавайте въпроси, допустими по Конституция и Правилник! Относно неизпълнение на задълженията на председателя съгласно Изборния кодекс и Закона за противодействие на корупцията. Уважаеми господин Карадайъ, организацията и дейността на Народното събрание, е Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Това е Комисията, пред която се подават декларации за несъвместимост и се извършват проверки на тези декларации по сигнали. Постъпил е сигнал на 11 юни. Той е адресиран до Комисията и директно е постъпил там. Разгледан е и има решение за липса на несъвместимост. Гласували са 8 народни представители на 27 юни 2019 г. От групата на ДПС е бил господин Симеонов, който също е подкрепил решението. След получаване на отговор от КОНПИ, защото е било пратено писмо от Комисията до КПКОНПИ, отново Комисията заседава по казуса на 19 септември и отново единодушно гласуват, че липсва несъвместимост. Там вече присъстват двама Ваши народни представители – господин Ихсан Хаккъ и Симеон Симеонов. Отново повтарям: единодушно е гласувано. На 11 ноември е постъпил повторен сигнал, адресиран до мен. Аз съм била в болнични, господин Христов още същия ден го е препратил на Комисията по компетентност. На 21 ноември отново е гласувано решение, че несъвместимост липсва, и там отново е господин Симеонов. Комисията е получила сигналите, разгледала ги е и се е произнесла. Това показва, че проверка е направена и има произнасяне от оторизирания помощен орган на Народното събрание. При положение че имате народни представители в тази комисия, те са могли да Ви информират за ситуацията и при желание да инициирате акт, който аз да предложа като точка в дневния ред като председател. По силата на чл. 72 на Конституцията председателят предлага дневен ред. Какво точно очаквате да предложи председателят, при положение че няма нищо внесено нито от Комисията за борба с корупцията, нито от който и да е народен представител? Председателят предлага в дневния ред актове, които са предвидени в Конституцията – законопроекти, проекти за решения, декларации, обръщения, доклади и отчети на органи. Има ли нещо, което някой да е внесъл по този въпрос и аз да не съм го разпределила или отнесла в дневния ред? Имайки предвид разпоредбите на чл. 35 и чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и чл. 50, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, всеки народен представител на базата на документи може да направи преценка за спазване на изискванията на закона и евентуално да прояви инициатива за вземане на отношение по случая от Народното събрание,

не се съдържа разпоредба, която да задължава председателя на Народното събрание в това му качество да предприема самостоятелни действия в такива случаи. Всеки един народен представител може да внесе проект за решение и след моето писмо вече близо месец, все още няма постъпили предложения за каквото и да било по казуса. Всички разполагат с документите, всяка парламентарна група има в тази комисия по двама представители. ДПС също има двама представители, които са можели да предприемат стъпки за внасяне на предложения. Няма внесен акт към настоящия момент. Ако има проект на акт, председателят може да го включи в Програмата. Повече от това не мога да направя. Следващият мотив – нарушени принципи на публичност и прозрачност при работа на Народното събрание. Както вече знаете, идейният проект за новата сграда на парламента е от 2007 г. и винаги е бил достъпен за медиите. Идеята на това разпределение никога не е било да се ограничи достъпът на медиите до информация. Журналистите разполагат с просторна зала, оборудвани са с монитори, на които следят в реално време заседанията – и пишещи, и снимащи имат достъп до самата пленарна зала в зоната за медии. Имат специално място, където народните представители правят изявления и пресконференции. Имат възможност за живи включвания в своите предавания – и новинарски емисии, и да осъществяват персонални интервюта. Освен това журналистите имат пълен достъп до конферентната зала, както и до заседанията на всички постоянни парламентарни комисии. През целия дълъг процес на преустройство медиите не са внасяли възражения. От момента, в който се преместихме обаче досега, вече има две петиции до мен. Въз основа на тези петиции на 30 септември разреших достъп до фоайето, наречено Клуб на народния представител, без да поставям това си решение на Председателски съвет. Тъй като много колеги продължиха да се упражняват популистки по темата с движението на журналистите, реших темата да бъде обсъдена на Председателски съвет. На 2 октомври свиках извънреден Председателски съвет, на който направих предложение да освободим достъпа на медиите до цялата сграда. Предложих да го подложим на гласуване. Присъстващите колеги дадоха първоначално мнение. Някои казаха, че отварянето на Клуба на народния представител е достатъчно добро решение, но все пак трябва да се консултират с парламентарните си групи. Представител от БСП на този Председателски съвет нямаше. Лично поканих господата Свиленски и Зарков да ги запозная с предложението, представено пред извънредния Председателски съвет. Пратих официални писма до всички парламентарни групи с молба за отговор в срок. Цитирам тук финала на писмото: „Моля Ви, ако имате съображения за промени и нови предложения, свързани с места за достъп и условията на работа на представителите на медиите в Народното събрание, да ги изпратите писмено в срок до 8,30 ч. на 7 октомври 2020 г., до началото на Председателския съвет.“ До момента нямам отговор от групата на БСП. Ето сега Ви питам публично: това мълчаливо съгласие ли е, или мълчалив отказ? Или от залата сме за прозрачността, ама тайно се надяваме това да не се случи?! Следващият мотив – неприемливо и неподходящо публично поведение, водещо до уронване престижа на Народното събрание.

Вие, госпожо Нинова, както говорите от името на народа, така до ден днешен яростно защитавате професор Христов от Вашата парламентарна група, който заяви, че 80% от българския народ са дебили.

многократно и по различни поводи е ставало дума за необходимостта да се разграничава институционалното говорене от говоренето във Фейсбук, каквото по същество представлява изказването ми в Лом, качено на лайв на моята стена. Появи се даже нова настолна игра „Събери вдъхновяващи думи на предишни велики председатели и ги съпостави с една реплика, казана на чисто партийно събрание или митинг“. (Шум и реплики.) Тази настолна игра обаче, колеги, и ние можем да я играем. Ще Ви дам пример с изказвания на предишни държавни глави на България: „Нашето дело е свято и, надяваме се, че Бог ще го вземе под своя защита и ще ни даде нужната помощ, за да възтържествуваме и да бием вразите си!“ – княз Александър Батенберг. „Наш дълг, дълг на всинца ни – от най-малкия до най-големия, е да запазим и засилим единството. Неговият стимул е безграничната любов към Родината, която живее през поколенията. Нека, изпълнявайки дълга си, бъдем сплотени в името на онова, което остава след нас и което трябва да бъде наш култ – Отечеството!“ – княз цар Борис III. „Да затворим фабриката за илюзии!“ – президентът Петър Стоянов. И накрая президентът Румен Радев, избран от коалицията БСП – ДПС: „Мутри, вън!“ Това е положението. И накрая няколко думи за записите и кой, как срива рейтинга на парламента. Трябва да призная, колеги, че депутатите от БСП и ДПС известно време имитираха цивилизованост след появата в някои медии на едни записи, чиято автентичност продължава да не е доказана и до днес. Получих много обаждания и съобщения за подкрепа от представители на повечето политически сили – не публично, разбира се, но те ми помогнаха в един тежък за мен ден. Разбира се, благодаря и на колегите от парламентарната група на ГЕРБ. И аз бях благодарна за тях. Днес обаче виждам, че са били фалшиви. Жалко! Явно, изпитанието да поддържаш благородство за по-дълъг период от време се оказа твърде тежко за някои хора. Маските паднаха и предполагаемите записи бяха използвани за оръжие дори от парламентарната трибуна. Сега госпожа Нинова ми иска оставката, защото не съм си подала оставката. Къде по-точно в случая е моята вина? И защо не Ви чувам да искате оставките на правителствените ръководители, чуващи се в същия недоказан запис? Защо трябваше аз да потъна в небитието, да изчезна може би от лицето на Земята заради едно изречение по мой адрес, което предполагаемият записван категорично и многократно отрича да е казвал? (Възгласи: „Еее!“ от „БСП за

както и няколко месеца по-рано, когато по мой адрес се изсипаха трудно поносими лъжи след катастрофата, в която пострадах. Трудно е да си жена в политиката, както вероятно добре знаете, госпожо Нинова, но именно защото сме жени, намираме понякога неподозирана сила да продължим. Не Ви прави чест да използвате оръжия от арсенала на най-мрачното женомразство. Не всичко в политиката трябва да е позволено. Единственото, което ще кажа, че до мен никога не е стигал съвет нито от изпълнителната власт, нито от моята партия, да се правя на неразбрала дори и в най-цензуриран вариант. Обратното – винаги съм имала пълната свобода да преценявам поведението и думите си в срещи както с чуждестранни парламентарни делегации и посланици, така и с колеги политици у нас.

място за публично изпълнение на телесни наказания и екзекуции, зрелище, сцена. На сръбски се използва за театър. Днес българският парламент е всичко това накуп в комбинация с доброволно, съзнателно опозоряване, омаскаряване и обругаване на Народното събрание, за да бъде дискредитиран неговият председател. Говорим за ниско доверие на институция, чийто авторитет следва да се защитава солидно от 240 легитимно избрани народни представители. Според опозицията обаче на плещите на нейния председател основно се крепи незадоволителният рейтинг на един колективен орган и уронения по думите на госпожа Нинова „престиж на България в Европа“. Престиж, който нейните евродепутати публично ерозираха. Не се прикривайте зад фалшив морал и още по-фалшиви скрупули! Целта Ви не съм аз – жената Цвета Караянчева, нито постът председател на Народното събрание, Вашата цел е свалянето на законно избраната и публично сключена управляваща коалиция от властта. Забравяте обаче, че тази власт е спечелена на избори с вота на българските граждани – не с метежи и преврати, не с пазарлъци и принуда, не договорена на тъмно по кулоарите. Моята чест не е функция на Вашата оценка. Моята чест не може да бъде отнета, най малко от Вас. Благодаря Ви.

Колеги, недостойно е! Спрете се!

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Преди малко, когато народен представител тук, от тази трибуна, призоваваше да нарушавате Правилника на Народното събрание, Вие яростно го прекъсвахте и не му давахте възможност да говори. Преди малко, когато чухме в изказването на госпожа Караянчева призиви за нарушаване на Конституцията, на законите на страната и на Правилника, и на явни лъжи, изказани тук от тази трибуна, Вие останахте безмълвен. Аз ще Ви кажа, господин Председател, за какво се отнася

органът по избора на членовете в ръководството на Централната избирателна комисия е Народното събрание. Народното събрание като колективен орган има председател. Съгласно Правилника председателят трябва да организира и работата. Съгласно Закона за КПКОНПИ първо трябва да бъде извършена служебна проверка, независимо че не е извършена, МУСТАФА КАРАДАЙЪ: ...които до днес за година и половина не са разгледани, и оттук имаше заявка, че това нещо няма да се изпълни.

РЕШЕНИЕ за предсрочно освобождаване на Цвета Вълчева Караянчева от поста председател на Народното събрание Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава предсрочно Цвета Вълчева Караянчева от поста председател на 44-тото народно събрание.“ Моля, режим на гласуване.

Отрицателен вот – имате думата, уважаеми господин Велчев Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес, както беше казал един председател на Народното събрание, е тъжен ден за българския парламентаризъм, не само за демокрацията, и ще Ви кажа защо. Защото тук се целеше едно отмъщение – вендета не срещу председателя на Народното събрание, а срещу областния координатор на ГЕРБ в Кърджали.

да кажат мнението си по какъвто и да е политически въпрос. Тези две партии бяха си разделили Кърджали и никоя друга партия не можеше да влезе в Кърджали. Трябва да Ви кажа, че един свещеник в Кърджали ми организираше срещи с хора в Кърджали, жители на Кърджали, независимо дали са мюсюлмани, или християни, които се страхуваха да кажат какво мислят, и нощно време се срещах с тях. Три пъти търсихме човек за координатор, докато намерим Цвета. Но хубавото на всичко това, на това фиаско, е, че тези хора сега в Кърджали наблюдават или ще знаят какво е станало тук. Те много добре си спомнят тези дни, въпреки че всички искаха да ги забравите. Но, пак ще кажа, тази жена се опълчи срещу един конгломерат в Гърция… (Реплика Да, човек може да сгреши, само Вие сте безгрешни – Вие и ДПС! Тези хора не вярваха, че може – идва ли са при мен и казват: не може друга партия да ръководи тук, защото всеки е разпарцалирал Кърджалийска област. Това е момичето, което успя да обедини и да привлече и мюсюлмани, и християни, и да ги обедини. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) И ако говорим за права на човека, тя е един от факторите в Кърджали да се спазват правата на хората. Така че това, което искахте да направите, и се излагаме, като парламент, е това, че поставяте омразата, защото тя Ви личи и по физиономиите, и от изказващите се тук от трибуната. Толкова омраза

Уважаема госпожо Караянчева, моля, заемете Вашето място – мястото на председател на 44-тото народно събрание.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Преди това бих искала да направя две процедури. Първата е за удължаване на днешното заседание до приключване и гласуване на втора точка от днешния дневен ред. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

Госпожо Александрова, запознайте ни със Становището. ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! „СТАНОВИЩЕ относно Доклад за дейността на прокуратурата по прилагането на закона в периода януари – август 2020 г., съобразно решение на Народното събрание от 23 юли 2020 г., № 027-00-3, внесен от главния прокурор на 8 октомври 2020 г. На свое заседание, проведено на 14 октомври 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Доклад за дейността на Прокуратурата по прилагането на закона в периода януари – август 2020 г., съобразно решение на Народното събрание от 23 юли 2020 г., № 027-00-3, внесен от главния прокурор на 8 октомври 2020 г. На заседанието присъства Главният прокурор на Република България – господин Иван Гешев. Докладът за дейността на прокуратурата по прилагането на закона в периода януари – август 2020 г. беше представен от главния прокурор, който посочи, че в него се съдържат данни за дейността на Прокуратурата на Република България (Прокуратурата) по образуването, движението и приключването на преписките и делата. За отчетния период в прокуратурата са наблюдавани общо 162 821 преписки, от които новообразуваните преписки са 142 112. Средният брой преписки, наблюдавани от един прокурор в районните прокуратури, е 159,4 броя, а един прокурор от окръжна прокуратура е наблюдавал средно 58,1 броя. Един апелативен прокурор е разглеждал общо 118,1 преписки. Решените от прокуратурата преписки са общо 151 199, 199, като един районен прокурор е решил средно 147,9 броя, а в окръжните и в апелативните прокуратури решените преписки са съответно 53,5 броя и 112,5 броя. През разглеждания период прокурорите са участвали в общо 74 652 съдебни заседания по всички видове надзори. Средният брой участия в съдебни заседания на един прокурор от районните прокурори е 56,5 заседания, при окръжните прокуратури е 61,4 заседания. Един районен прокурор е внесъл в съда средно 21,2 акта, а от окръжните прокурори са внесени средно 3,6 акта. Наблюдаваните досъдебни производства от прокуратурата са 147 275, от които новообразувани са 62 042, а решените – 91 335 производства. Средният брой наблюдавани досъдебни производства от един прокурор в районните прокуратури е 165,1 броя, а в окръжните прокуратури – 36,2 броя. От общо наблюдаваните досъдебни производства в съда са внесени с обвинителен акт 18 351 броя. В срок до 8 месеца са решени 26 609 досъдебни производства, в срок над 1 година – 4853 производства, а в срок над 2 години са решени 2690 досъдебни производства. От внесените в съда 18 351 досъдебни производства върнатите на прокуратурата дела представляват 2,9 на сто. От предадените на съд 20 366 лица, осъдени и санкционирани лица са 17 143 или 84,2 на сто. По отношение дейността на следователите в следствените отдели при окръжните прокуратури и Специализираната прокуратура се сочи, че средният брой на разследвани досъдебни производства от един следовател е 22,2 производства, като от общия брой производства през периода са приключени 35,1 на сто. Наблюдаваните досъдебни производства по дела от особен обществен интерес са 19 731 броя. Внесените в съда прокурорски актове по дела от особен обществен интерес представляват производства по дела срещу организираната престъпност, корупционни

Общо осъдените с влязъл в сила съдебен акт по делата от особен обществен интерес са 2948. Следователите в Национална следствена служба, следствените отдели в окръжните прокуратури и Специализираната прокуратура са разследвали общо 7739 досъдебни производства, като по 2684 досъдебни производства разследването е приключило и 545 броя са с мнение за съд. При упражняване на административен надзор за законност Върховната административна прокуратура е разгледала общо 1231 преписки, като 1177 броя са решени. Териториалните прокуратури са разгледали общо 13 131 преписки, от които са решени 11 956 броя. В своята дейност Върховната касационна прокуратура е наблюдавала 28 411 преписки, като 26 855 от тях са решени. прокуратура са участвали в 532 съдебни дела – 495 наказателни и 37 граждански. По отношение на сътрудничеството и взаимодействието на прокуратурата с държавни и други органи и организации се посочва, че в разглеждания период са подписани инструкции, споразумения, заповеди и други актове, които целят да обезпечат и подобрят институционалното взаимодействие в областта на: противодействие на престъпленията срещу медицинския персонал в центровете за спешна медицинска помощ и лечебните и здравните заведения; ускоряване на разследването по две и повече досъдебни производства, водени срещу един и същ обвиняем; извършването на проверки по спазването на Закона за управление на отпадъците и на Закона за опазване на околната среда; подобряване на организацията при разследване на транспортни престъпления; противодействието на престъпленията с предмет наркотични вещества; създаване на мерки за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса СОVID-19, както и подпомагане дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Във връзка с упражняването на конституционните си правомощия главният прокурор е внесъл искане с предмет:

Беше добавено, че по реда на съгласувателната процедура Прокуратурата на Република България е подготвила и представила на Народното събрание или на други институции становища по 10 законопроекта. Главният прокурор посочи, че за постигане на добри резултати в борбата с престъпността се изисква обединени усилия на трите власти в рамките на тяхната функционална компетентност. Той благодари на колегите в прокуратурата, следствените отдели и служителите на Министерството на вътрешните работи за положения труд в тежките условия, продиктувани от пандемията на COVID-19. В обсъждането на Доклада взеха участие народните представители Анна Александрова, Красимир Ципов, Христиан Митев, Стоян Божинов, Симеон Найденов, Кристиан Вигенин, Филип Попов, Крум Зарков и Явор Божанков. На господин Гешев бяха зададени множество въпроси. В отговор на поставените от господин Вигенин, господин Божанков и господин Зарков въпроси господин Гешев заяви, че за ограничаване диспропорцията в натовареността на прокурорите от различните райони са предприети конкретни мерки и считано от 1 януари 2021 г. още 38 районни прокуратури ще бъдат преобразувани в териториални отделения. Главният прокурор уточни, че с Решение № 6 от 6 юни 2017 г. Конституционният съд е дал задължителни указания относно обхвата на докладите на главния прокурор по смисъла на чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република България и допълни, че изнасянето на данни по конкретно наказателно производство е недопустимо. Господин Гешев посочи, че прокуратурата е единна, но неговите правомощия се ограничават до методически указания, надзор за законност и административна дейност и добави, че изнасянето на данни по конкретни дела се извършва с разрешение на наблюдаващия прокурор по делото, като се цели информираност на гражданите и прозрачност на дейността на прокуратурата при спазване на законовите изисквания и презумпцията за невиновност. В отговор на поставения от господин Ципов въпрос главният прокурор уточни, че към момента има около 50 анализа от извършени проверки на приватизационни сделки, които целят да изяснят дали има основания за образуване на наказателно производство срещу висши служители и длъжностни лица, участвали в приватизационни сделки, и дали тези деяния са погасени по давност. По повод поставените от народните представители Анна Александрова и Христиан Митев въпроси господин Гешев посочи, че засегнатите трудности в наказателната политика са и в резултат на необходимостта от актуализиране на Наказателния кодекс и формалистичния процес. След проведените разисквания Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за“, 7 гласа „против“ и без „въздържал се“ прие Доклад за дейността на прокуратурата по прилагането на закона в периода януари – август 2020 г., съобразно решение на Народното събрание от 23 юли 2020 г., № 027-00-3, внесен от главния прокурор на 8 октомври 2020 г., и предлага на Народното събрание Проект на решение за приемането му.

Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Господин Главен прокурор, заповядайте да направите изложение на Доклада

Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми господа депутати! За мен е чест да представя Отчета на прокуратурата и постигнатите от нея резултати за първите осем месеца на 2020 г. г. Парламентът е най-висшият орган в една парламентарна република и за мен е важно

имаме желание за постоянен диалог както с Народното събрание, така и с отделните комисии, защото ясно осъзнаваме, че резултатите, които очаква българското общество от нас казвам нас, имам предвид прокуратурата, а и от всички останали власти в държавата в насока борба с престъпността, могат да бъдат постигнати само и единствено с взаимодействие между отделните власти в рамките на тяхната функционална компетентност, естествено, при стриктно спазване, както казах, на разделение на властите и взаимен контрол между властите. Това включва не само взаимодействие между трите власти, това включва и взаимодействие между отделните институции, най-общо казано, в правоохранителната система,

се подобрява работата на прокуратурата. Достатъчно се посочва, че броят на върнатите дела трайно намалява към момента – в първите осем месеца е 2,9% от всички върнати дела, а оправданите лица с влязъл съдебен

деветмесечна и годишна база. Предвид уважението, което изпитвам към различните видове власти, в частност Народното събрание, прокуратурата направи всичко възможно да изготви този доклад в искания от Народното събрание формат и за мен е чест да го представя пред Вас. По този повод тук са и част от моите заместници, включително и говорителят на главния прокурор. Ще кажа накратко само някои акценти от вчерашното ми изложение пред Правната комисия, които смятам за особено важни, както казах, без да Ви отегчавам със статистика. От особено значение за работата на прокуратурата е разпространението на пандемичната ситуация. Във връзка с въведените от 13 март 2020 г. извънредни мерки, със заповед на главния прокурор е формиран щаб в прокуратурата и е създадена организация в териториалните прокуратури за уведомяване на Върховната касационна прокуратура по 355, 326 и други престъпни състави, във връзка с правилата, мерките и условията на извънредното положение. Със заповед на главния прокурор януари 2020 г. е създадена организация за осъществяване на ефективен контрол по противодействие на престъпността чрез разкриване на престъпна дейност и ускоряване на разследванията по отношение на лица с две и повече досъдебни производства срещу един и същи обвиняем. В резултат на това само първите пет месеца от тази година от наблюдаваните 2114 дела от тази категория са приключени 1470, като 1201 от тях са внесени в съда. Това е особено важно и Ви го споменавам, защото това са лица, които определено влияят върху криминогенната ситуация, особено в малките населени места, и това е един от хроничните проблеми, които смятам да очертая пред Вас. В началото на годината стартира съвместна дейност на прокуратурата и Министерството на вътрешните работи за провеждането на специализирани полицейски операции. Както знаете, друг хроничен проблем през тези години е така наречената битова или конвенционална престъпност, и аз при някои от посещенията си в почти цялата страна, в населените места хората споделят, че това е най-важният за тях проблем, и започват от този проблем. В резултат на дейността на прокуратурата, съвместно с партньорските служби от изпълнителната власт, включително и Министерството на вътрешните работи особено, са проведени 307 специализирани полицейски операции на територията на 441 населени места в 27 области. Разкрити са 497 престъпления, задържани – 941 лица, образувани са над 500 досъдебни производства. Цифрите, които според мен са важни и на които ще акцентирам, че на 5-месечна база е налице спад в кражбите с 22%, в грабежите с 19%, по отношение на отнеманията на моторни превозни средства с над 13%. с над 13%. Искам да обърна Вашето внимание върху проблема отново, защото макар и в България новина да е само лошата новина, а има и добри такива, и трябва да се повтарят. Дълги години сериозен проблем за всички възрастни хора, основно над 81 години, са пострадалите от така наречените… Над 70% са пострадалите над 80 години от така наречените телефонни измами. Факт е, че благодарение на действията на прокуратурата, съвместно с МВР, разбира се, е налице драстичен спад, който не се забелязва в нито един предишен период и с който може да се гордее всяка правоохранителна система във всяка страна от Европейския съюз. Само за първите пет месеца те са намалели с 90,7% спрямо 2019 г., с 91,6% спрямо 2018 г. и и спрямо 2017 г. с 94,1%. Пак казвам, това е основание за гордост на всяка една правоохранителна система. И тук не казвам само прокуратурата, това е работа и резултат, който се дължи на колективен труд на различни служби, при добро взаимодействие в рамките на функционалната им компетентност, както очертах преди малко. Направихме много, съвместно с различни контролни органи, включително и с МВР, за да решим проблема с горенето на опасни отпадъци, и в голямата си степен, без да посочвам конкретните топлоелектрически централи, в които се извършваше това, този проблем към момента е решен. Предвид особено голямата значимост на проблема, свързан със замърсяването на околната среда, в ТЕЦ, примерно ще цитирам „Бобов дол“, и възможните неблагоприятни последствия за живота и здравето на живущите в района, Върховната административна прокуратура възложи на министъра на околната среда лична проверка на инсталациите за горене на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“. В резултат на действията на ВАП, директорът на РИОСВ – Перник, наложи принудителна административна мярка „спиране на приемането и изгарянето на отпадъци в съществуващи горивни инсталации в ТЕЦ „Бобов дол“.“ Към момента там не се горят такива отпадъци. Този проблем беше ясен за цялото общество, включително имаше журналистически разследвания от медии извън България, в рамките на Европейския съюз. За повишаване на ефективността на противодействието на престъпленията с предмет „наркотични вещества“ с моя заповед е разпоредено на административните ръководители на прокуратурите създаване на организации за системни проверки за разследване на престъпления с предмет „наркотични вещества“, особено в районите на учебните заведения. В резултат на това са извършени над 8623 проверки, без вчерашната, която беше цялостна за град София, на територията на цяла София, и са образувани над 3000 досъдебни производства. Вчера посочих, и пак ще посоча, че са проверени, на първо място, над 5000 училищни района, за периода са образувани над 3758 досъдебни производства. Иззети са 674 кг марихуана, 6000 кг канабис, над 6 кг хероин, 19 кг амфетамини в различни разфасовки, мога да продължа, включително, стигайки до различна дизайнерска дрога. Имах честта да кажа пред Вашите колеги в Правната комисия вчера, че макар и това да са малки количества, това са така наречени работни количества, които вероятно са предназначени за българските деца и щяха да бъдат продадени на ученици в близост до местата, където са задържани тези лица, тоест в училища и различни учебни заведения. Ще обърна внимание и на следния проблем: През годините се констатира трайно увеличаване на управляването на моторни превозни средства след употреба на наркотици и алкохол,

а в случаите, когато са налице пътнотранспортни произшествия след употреба на наркотични вещества и алкохол, цифрата е около 10 хиляди само Това означава само едно – никой не е застрахован да се случи това, което се случи с журналиста Милен Цветков, казах го вчера пред колегите Ви, и пак ще го повторя, включително и с госпожата в Самоков – случай, с който, предполагам, че сте запознати, и други случаи, когато пострадват български граждани в резултат на това, че се води по същество една необявена война по българските пътища. Единственото решение на този проблем са законодателни промени и имах честта да сезирам, да го кажа по този начин, да представя на Вашето внимание експертни предложения, предвид посочения тревожен ръст на тези престъпления – Експертно предложение за изменение и допълнение на Наказателния кодекс в частта му за престъпленията по транспорта.

включително след изготвен наказателно-правен анализ на действащото българско законодателство и относимото такова във Федерална република Германия, Италия и Франция. Краткото обобщение на това предложение посочих пред част от Вас вчера в Правната комисия, а това е силният формализъм на доказателственото право. Няма да изпадам в подробности. Мога да посоча, че остарелият Наказателен кодекс от 1968 г., уреждащ обществени отношения, които вече не съществуват, и неуреждащ актуални обществени отношения, съществуващи, нововъзникнали, включително и формалистичният наказателен процес, който не е налице в нито една страна на Европейския съюз, е една от основните причини за това да говорим, че няма достатъчно резултати, искани от българските граждани, и надявам се, от всеки един от нас. Решението на тези проблеми може да бъде извършено само след законодателни промени, като прокуратурата е готова да участва експертно в такива дискусии. И това е реалната ситуация и реалните проблеми, които пречат на борбата с престъпността, да бъдем честни – част от реалните проблеми, а не някои други, които са по-скоро с пропаганден и политически характер, като някакви теоретични изменения в определени фигури или в конституционни разпоредби. Ще кажа накратко – вчера посочих пред Вашите колеги, сега казвам и пред Вас, изготвихме изключително подробен Доклад до Комисията LIBE в Европейския парламент. Комуникацията с Европейския парламент става през Министерството, където е дипломатическият протокол, през Министерството на външните работи и нашето постоянно представителство. Нашият доклад е изключително подробен, макар и на английски, но смятам, че всеки един, който желае, може да се запознае с отговорите на поставените към Част от тези отговори са изготвени в съответствие с българското законодателство след разрешение от конкретни наблюдаващи прокурори по чл. 198 от Наказателно-процесуалния кодекс. Искам да маркирам само няколко неща, като Вие сте свободни и можете, съм сигурен, да се запознаете в цялост с този доклад. В този доклад сме посочили множество случаи на разследвания и осъдителни присъди по отношение на така наречената корупция по високите етажи, включително и много други случаи, свързани с организирана престъпност – два проблема, които са особено важни, надявам се пред Вас и пред цялото българско общество, и пред нашите европейски партньори. Това е случаят с министъра на околната среда и водите, това е случаят с неговия заместник-министър. Съзнателно не ползвам имена, мисля, че е излишно и некоректно по отношение на лица, за които към момента няма влязла в сила осъдителна присъда, като ще се старая да не цитирам имена, доколкото е възможно. Налице е осъдителна присъда спрямо заместник-министър на транспорта, макар и на втора инстанция и неокончателно; на първа инстанция по отношение на бивш министър на икономиката и енергетиката; по отношение на народен представител; по отношение на друг народен представител; внесен е обвинителен акт по отношение на председател на Държавната агенция на българите в чужбина; осъдени са на две инстанции кмет на район в Столична община, неговият заместник и бивш кмет в този район; внесен е обвинителен акт по отношение на заместник-кмет на Столична община; водят се разследвания за множество престъпления с корупционен характер по отношение на кметове на общини и райони.

Няма да цитирам конкретните райони и общини, само ще кажа, че беше зададен въпрос от Комисията LIBE дали е разследвана повече опозицията или управляващите. Такава статистика, както казах, ние не водим и отговорихме така на Комисията LIBE. Но, за да бъдем коректни, извършихме такъв анализ. Оказа се, че преобладаващата част от разследванията са срещу представители на най-голямата партия в управляващата коалиция. Вчера обясних – това е логично, голяма част от местната власт е доминирана от представители на тази партия и това е чисто математически лесно обяснимо. На следващо място, искам да посоча, че се водят множество разследвания срещу различни държавни служители от Агенция „Митници“, Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“. Посочих вчера,

Преди няколко дни беше осъдена една от първите задържани организирани престъпни групи, занимаващи се с телефонни измами, като първоначалните действия по разследването бяха извършени едва месец август миналата година. Тоест цялата фаза на досъдебното и съдебното производство протече в рамките на малко над една година. Освен че бяха осъдени, бяха възстановени щетите на пострадалите български граждани, тоест те бяха овъзмездени за извършените спрямо тях престъпления. Както знаете, безпрецедентно беше образувано досъдебно производство и беше задържан под стража най-висшият полицейски ръководител, да го наречем по този начин, отговарящ за противодействие на наркотрафика на територията на цялата страна. Съответно се проведоха действия по разследването и бяха повдигнати обвинения срещу служители в президентството, срещу лица със

Беше постановена, макар и на първа инстанция, осъдителна присъда след внесен обвинителен акт от прокуратурата за терористичния акт в Сарафово,

Ще маркирам само, без да цитирам последните два случая на разкрити нелегални фабрики за производство на цигари, щетата от които трудно може да бъде оценена само тези, които имах честта да представя в една друга парламентарна Комисия преди повече от година, без да ги изреждам една по една, приблизителната щета за фиска, тоест щета за всеки един български гражданин беше и е около 700 млн. лв. Ще посоча още една цифра, с която може да се гордее всяка българска правоохранителна система и държава, и ще я кажа отговорно. Замразени са – да използваме европейския термин около 3 млрд. лв. след уведомления на прокуратурата до КПКОНПИ, включително и по чл. 72 от Наказателно-процесуалния кодекс. Това са над милиард и 500 млн. евро. Това са случаите преди двата емблематични – да ги наречем по този начин, случаи на едно лице, укриващо се в Дубай, и един друг случай, на който смятам да се спра по-късно. В тези случаи, по единия от които са иззети множество

борба с корупцията – за това, че сме най-зле в борбата с корупцията, и други такива пропагандни тези, които масово се развиват, вчера казах и ще повторя: ако някой твърди, че няма борба с корупцията в България по високите етажи и че няма борба с организираната престъпност, ще се радвам много да призная неговата теза, ако ми покаже друг случай и друг период в българската история след 1989 г. с по-добри резултати, малка част от които очертах към момента. Тогава бих се съгласил с него. Ще кажа и още нещо. Хубаво е да се четат европейските доклади. Много важно е това, защото е един ориентир, ако говорим за новия механизъм за върховенство на закона, за това какво трябва да променим и в каква посока да работим. Не твърдя, че прокуратурата е безгрешна, но твърдя, че прокуратурата не е виновна за всички проблеми в тази държава. Надявам се Вашият интерес към прокуратурата в мое лице в момента да е сходен и спрямо други структури от правоохранителната система по същия начин във и извънсъдебната власт.

Мисля, че на страница 13 от Общия доклад за върховенството на закона в страните в Европейския съюз са данните от проучване на Евробарометър от месец юни 2020 г. относно корупцията в Европейския съюз – не в България. Последните данни на Евробарометър показват, че корупцията продължава да бъде актуален проблем за европейските граждани и бизнеса. Повече от седем на 10 европейци смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната държава. Повече от четири на 10 европейци – 42%, считат, че нивото на корупцията се е повишило в тяхната държава. Мисля, че ние съставляваме 70% от Европейския съюз, за да покриваме тези критерии, защото седем от 10 казват, че корупцията е широко разпространена в техните държави. В същото време само 34% от всички запитани са на мнение, че тяхното правителство полага ефективни методи за борба с корупцията. В допълнение, шест от 10 европейци – 63%, смятат, че проблемът с корупцията има сериозни проявления в тяхната държава и мнозинството от компаниите – 51%, изказват съмнение за това, че участници в корупционни престъпления биха могли да бъдат заловени или предадени на органите на реда и прокуратурата. За да не Ви отегчавам, мога да Ви дам разбивки по отделни държави. Ако се запознаете с цялото изследване – на мен ми стана интересно и се запознах, ще видите, че по много от показателите ние сме по-средата, а не като водеща държава по нива на корупция в Европейския съюз. Пак казвам, около средните нива сме по това изследване. Това са фактите. Моята работа е да Ви дам фактите, а Вашата работа е, предвид това, че става въпрос за различна власт, да направите тяхната политическа импровизация, интерпретация, тълкуване или както прецените за Вас, че е правилно. Понеже вчера стана въпрос и имах разбирането, че интересът е продиктуван от това, че следва да се представят в съответствие с Конституционното решение № 6 от 6 юни 2017 г., което е ясно предполагам на всеки български депутат, различни обобщения, аналитични доклади на прокуратурата, тоест Обобщения аналитичен доклад – че Народното събрание не може да изисква от главния прокурор доклад относно дейността на прокуратурата по конкретни наказателни производства. Бях останал с такова впечатление. Не бях подготвен по някои въпроси, които бяха в нарушение на това конституционно решение, като въпреки това се постарах на базата на информацията, с която разполагам, и без да нарушавам чл. 198 от Наказателно-процесуалния кодекс да отговоря на тези въпроси в рамките, пак Ви казвам, на това, което можех да кажа и ми е известно служебно. От вчера до днес, въпреки че според това конституционно решение Народното Народното събрание не може да иска доклад от главния прокурор по конкретни и досъдебни производства, се постарах да помоля колеги да дадат разрешение по конкретни досъдебни производства, по които бях питан. Естествено, за краткото време не успях да получа разрешение по всички от тях,

но е въпрос на уважение към българските институции, към българския Конституционен съд – да даваме информация по конкретни наказателни производства, а и това би нарушило това би нарушило чувството за справедливост и желанието на българската прокуратура да бъде отчетна и прозрачна. Нашето желание – на колегите ми, е да излагаме фактите такива, каквито са, за да може всеки да си направи свой обективен анализ, а не да се чува само едната страна, както до момента говореха само обвиняеми, адвокати и подсъдими лица. Затова, предвид уважението, което изпитвам към Народното събрание, което, както казах, е висшият орган в една парламентарна република, каквато е България, въпреки че нямаме задължението да коментираме конкретни досъдебни производства и е налице конкретно решение на Конституционния съд, се постарах и ще маркирам, без да Ви отегчавам, няколко такива производства, по които бях питан, като по-скоро ще допълня отговорите си, защото се опитах да отговоря на базата, с която разполагах вчерашния ден. Към днешна дата ще Ви допълня нещо, което споменах по отношение на едното дело, касаещо едно лице, което пак няма да споменавам, което се укрива в Дубай.

По едното са привлечени 11 лица с множество обвинения. Няма да Ви запознавам с конкретните текстове, те са публикувани в различни съобщения на прокуратурата. Това, което е важно, следва да бъде посочено

има доказателства, че са законно регистрирани. Фактически след приключилото претърсване са иззети 6778 броя, обвиняемият, както казах, е регистрирал по реда на Закона за културното наследство колекция едва от 212 такива. В хода на претърсването е установено, че предметите се съхраняват в нарушение на всякакви правила,

българската прокуратура ще направи всичко възможно тези предмети да бъдат обект на съдебно-археологична експертиза от най-добрите експерти от Европейския съюз – не от български експерти, и ще представи на българското общество окончателната им стойност, включително културно-историческа такава. Понеже вчера ставаше въпрос

Разпространението им става с разрешение на конкретен наблюдаващ прокурор, по конкретно досъдебно производство и оповестяването им е резултат от медийната политика на конкретна прокуратура. В конкретни ВДС-и, известни на цялото общество, публикувани от Специализираната прокуратура, стават ясни разговори на това укриващо се лице. Споменавам ги само с една цел, за да стане ясно откъде идват част от атаките към прокуратурата. Казвам, една част, вероятно немалка част от тях са справедливи. За да не изпадаме в

а то е – като го направим фигурант като президента, точно какво ще ни вреди Гешев? Предстоят интересни времена, интересни политически процеси. Аз и прокуратурата ще наблюдаваме с интерес дали това законодателно предложение на укриващия се в Дубай господин ще бъде развито, внесено, а може би дори и прието, и кои ще бъдат съответно вносителите, да го наречем по този начин. Ще продължа със следващия случай. Това е второ досъдебно производство, за което имам разрешение да коментирам, касаещо същото лице. Ще кажа, че то касае чисто криминална дейност, дейност на организирана престъпна група, функционираща на територията на България, съществуваща от 2012 г. до 2020 г., осъществяваща престъпна дейност по чл. 116, 152 и 143 от Наказателния кодекс. Това са убийства, опити за изнасилвания – разследват се изнасилвания, включително и престъплението принуда. Предмет на разследване по това досъдебно производство, за да не Ви отегчавам, само ще маркирам, са убийствата на Йордан Динов, на Манол Велев, опит за убийство на Алексей Петров и такова по отношение на едно лице, на което и да Ви кажа името, лично на мен не ми говори нищо. Повдигнато е обвинение за опит за изнасилване, като се провеждат действия по разследване за няколко такива други случая. Продължавам нататък с тези, за които конкретно ставаше въпрос вчера. Понеже ставаше въпрос за Министерството, зададе ми въпрос, мисля, че

разследване по отношение на също единадесет лица. Повдигнати са множество обвинения. Няма да Ви цитирам проведените до момента действия – част от лицата са с мярка „задържане под стража“. По-важното тук е друго, част от разследваната дейност – нарекох вчера в Правната комисия и това е факт – най-голямото екологично престъпление в историята на България. Ще Ви кажа защо. В Червен бряг и село Рупци са били закопани в силажни изкопни ями 396 тона опасни отпадъци. Като казвам „опасни отпадъци“ без да съм особено прецизен дали използвам правилния термин, това са такива отпадъчни продукти от обработка на акумулатори, които са с високо съдържание на олово. Обясних вчера, и на всеки един от Вас е ясно, какво е влиянието на оловото върху човешкия организъм, колко време се разгражда и един куп други странични действия върху българските граждани, а част от тези отпадъци са в близост до населени места и в близост до водоизточници. В Лом – 501 тона, в Плевен – 9000 тона неопасни отпадъци, в Кремиковци – 1108 тона. От всичките открити отпадъци, опасните са 7756 тона опасни отпадъци. Повтарям: 7756 тона опасни отпадъци, които тровят българската земя, българските граждани и всички, живеещи около местата, където те незаконно, ще използвам термина „са закопани“. И са закопани поради една проста причина, че е много по-евтино, отколкото да бъдат, да ги наречем утилизирани – военният термин, и при спазване на всички законови стандарти и тогава трябваше да се плати една сериозна сума примерно във Федерална република Германия. Много по-лесно е да бъдат закопани в българската земя и да не се плати нищо. Проста статистика – никакви разходи, само печалба. Минавам към други два случая. Понеже ставаше въпрос за два случая, касаещи секретар на президента и съветник на президента. Подробно обясних пред Вашите колеги как са извършени тези действия по разследването. Те са извършени при спазване на българския закон след разрешение на два български съда – съвсем различни един от друг, след разрешение. По същия начин – като бройка на хора, които ги извършват, по който бяха извършени действията на два пъти Министерството на околната среда и водите. По едното дело, касаещо секретаря по правните въпроси и антикорупция, има достатъчно информация, която публикува прокуратурата. Това, което мога да допълня, че при претърсванията скоби, между другото, господинът отказва да предаде кодовете на личните си телефони, явно ги е забравил или пък е имал някакви други притеснения, но, как да кажа, ние работим с партньорски службите, които разполагат с високи технологични възможности, така че нямаме притеснения в тази насока. Да продължа в тази насока. Готовност имам да цитирам какво е намерено при тези действия, защото питаха защо ги правим тези действия. Мога да цитирам много неща. Мога да цитирам писма на председател на ДАР, мога да цитирам писма на директор на дирекция „МОС“ в МВР, мога да цитирам писма, касаещи служба „Военна информация“. Тук много интересно е

Това е предмет на разследване от конкретен наблюдаващ прокурор и конкретен екип от следователи и прокурори, в случая от Специализираната прокуратура. Понеже стана въпрос:

Ще Ви обясня една проста причина, свързана с втория случай, касаещ един президентски съветник. Логично е, когато на първите три разпита първо кажеш, че не помниш как определени документи с гриф от ДАР са попаднали в теб, после кажеш, че някой ти е възложил да ги вземеш и да му ги предадеш, а накрая пред съдия на четвъртия разпит представиш тези документи на съда и кажеш, че си ги намерил в касата си.

Това е процес не от днес за утре, а е процес, който се развива, казах, четири разпита в рамките – приблизително, не знам дали съм прецизен, на три седмици. Също така това, което мога да кажа и за което ми е дадено разрешение, ще цитирам, че при извършените претърсвания при друго лице, понеже са повдигнати множество обвинения по това дело – не само на това лице, на различни лица, включително и на бивши служители на Държавна агенция „Разузнаване“,

поне според това, което имам разрешение да кажа и ми е написано от наблюдаващия прокурор, документите с най-скорошни грифове за класификация са от 2013 г. До този момент за това, което съм уведомен от наблюдаващите прокурори, в тези документи се съдържа информация за почти всички знакови политици след 1989 г., почти всички криминални авторитети – ще ги нарека по този начин, след 1989 г., почти всички бизнесмени след 1989 г., включително и много оригинални документи, касаещи магистрати. Това бях длъжен да го кажа, за да бъдете информирани Вие и българското общество защо и какво прави прокуратурата, а дали някой е виновен, или не е виновен, ще реши само и единствено българският съд, когато определено лице бъде изправено, и ако бъде изправено, пред българския съд. И понеже се развиваше пропагандна теза през времето, че едва ли не тези действия са извършени – вчера ме попитаха Ваши колеги защо бил арестуван министър Нено Димов – господин Нено Димов, ще обясня и на Вас, не беше арестуван, а беше поканен да отиде с наблюдаващия прокурор в дома си, където продължи претърсването на неговия дом, след като беше претърсен служебният му кабинет. Ето това е истината. Както е истина, въпреки определени политически твърдения, че в президентството не са влизали тежко въоръжени хора, служители и както искате, преценете. Повтарям: не са влизали тежко въоръжени хора. Аз не мога да забраня на всеки определени политически импровизации, но нека да проявяваме уважение към българските институции, а прокуратурата е една от институциите в тази държава, част от съдебната власт и ние уважаваме от своя страна всички други институции от българската държава, защото това е нашето разбиране за държавност. Продължавам нататък. Вчера стана въпрос за едно досъдебно производство и две проверки, касаещи министър-председателя на Република

Подробна справка по този случай – понеже ни беше поискана информация, я има на сайта на Комисията LIBE. Това, което мога да кажа схематично по този случай,

министър-председателят е разпитан, по-скоро са му снети обяснения по тази проверка. Това стана публично известно, защото той, мисля, че даде интервю пред много медии. Както казах вчера пред Правната комисия, не знам защо след три месеца това стана пак новина, че му е снето обяснение, явно се забравя, два месеца е дълъг период. Това, което мога да кажа, е, че разполагам с пълна справка от проведените действия. Сигналът, поне последният сигнал, е от Гражданско движение „България, обединена с една цел“ – ГД БОЕЦ, предполагам е ноторно известно на всички Вас, които някои медии свързват с определени хора, които не се намират в България, което не означава, че заявеното от тях не отговаря на истината, естествено. То е обект на проверка от конкретен наблюдаващ прокурор. Продължаваме нататък. Приобщени са различни са различни медийни публикации, снети са множество обяснения, изискани са множество справки, няма да мога да ги зачета, ако желаете, една по една. Има активна комуникация със съответните партньорски служби чрез ДАМОС МВР от Кралство Испания. Резултатът е, без да описвам кореспонденцията, а имам такава възможност, че след предоставяне на контакт с наблюдаващ прокурор, каквото е било изискването на испанските власти, до момента мисля, че няколко месеца няма обратна информация, което не е чак толкова съществен проблем за приключване на преписката. Това, което предстои, освен няколко още лица, на които да им бъдат снети обяснения, е приключване на възложени ревизии на различни търговски дружества, които са свързани с този случай. случай. Приключвам с този казус. Минавам към един друг случай, за който вчера бях попитан, касаещ аудио- и видеоматериали или снимки, пак касаещи министър-председателя на Тук става въпрос за едно досъдебно производство, касаещо снимки, и едно касаещо аудиозаписи – по-скоро една проверка. Досъдебното производство е в Софийска градска прокуратура, а проверката е в Специализираната прокуратура.

в едно бивше правителство на настоящия министър-председател, господин Христо Иванов. По нея са възложени на СДВР извършването на технически експертни справки. Пак мога да изчета множеството действия, които са извършени, включително е снето обяснение от министър-председателя на Република България господин Борисов. Минаваме към следващия случай, за който бях питан вчера. Става въпрос за така популярните, както беше зададен въпросът, снимки, разпространени в различни медии. Това е досъдебно производство, разследва се от Софийска градска прокуратура. Няма да цитирам, по сигнал от множество лица, включително и различни сайтове и лица, които прилагат различни материали материали от различни сайтове, включително „Афера“, включително „Искра“ – каквото и да означава това, и така нататък. Мисля да не се спирам точно как е започнало това досъдебно производство. Това, което мога да кажа, е, че до момента

установяват се и се разпитват множество лица, които са имали достъп по този начин в жилище, което, няма смисъл да обяснявам, е държавна собственост. Включително са възложени експертизи за истинността и автентичността на посочените снимки, които до момента не са изготвени. Мисля, че въпросът с така нареченото полицейско насилие, хулигански действия, касаещи протестните действия в последните месеци, ги изчерпахме по въпрос, мисля, че на господин Божанков, подробно. Посочих статистика, който иска, може да я види, за броя на определените досъдебни производства. Ще приключа с две неща, които държа да кажа, въпреки че нямам отношение към Министерството на вътрешните работи, освен това, че работим заедно в рамките на своята професионална компетентност. Ще го повторя, защото е истина и тази истина трябва да бъде чута от българските граждани. Българската прокуратура ще разследва всеки, който е нарушил закона, независимо дали е полицай или протестиращ, дали е социално слаб или е милиардер, дали е министър или дребен чиновник в президентството. И ние не правим разлика и нямаме двойни стандарти. Но по отношение на МВР ясно трябва да бъде казано, че ние извършваме проверки за случаи, когато има сигнали, че е осъществено, да го наречем в най-общ план полицейско насилие, но и над 50 образувани досъдебни производства за хулигански действия, причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди на служители на МВР и други престъпления, включително има и осъдено лице. И трябва също така ясно да бъде казано на българските граждани, че в нито една страна от Европейския съюз никоя полиция няма да издържи да бъде бита толкова, колкото се случи с българската полиция на 2 септември, и това е факт. Казах го на колегите Ви, държа да го повторя, защото това е повод за гордост за всеки един представител на българската държава, а надявам се, и на всеки български гражданин. Защото тези хора защитиха български граждани, включително и участващи в протеста, да не пострадат, включително и държавните институции. И казах на колегите Ви, ще кажа и на Вас: достатъчно е да се види видеообменът, как процедират френската примерно, или немската полиция при идентични случаи. Няма да се спирам на американската, защото там става въпрос за друга правна система. И ще приключа, за да не Ви отегчавам с информацията, която Ви предоставям, с няколко изречения в заключение. Заявих на колегите Ви, заявявам и на Вас: българският главен прокурор, още по-малко българската прокуратура, няма да позволят да бъдат въвлечени в явно развиващата се вече политическа предизборна кампания. И ние ще продължим да работим, без да правим разлика по критериите, които преди малко очертах. И другото, което ще Ви помоля: ние нямаме допирно поле с Вас, работим на страната на събиране на доказателствата, повдигаме обвинения, Вие сте на полето на политиката, имате право на всякакви политически коментари, това е Ваше право. Молбата ми е да проявяваме уважение към българските институции и към българската държава. Казах, че човек и държава, които не уважават себе си, не ги уважават и другите. За съжаление, ние много често показваме, че не уважаваме себе си и собствената си държава.

На влизане в залата, във фоайето в залата, което е с чипиран достъп, тоест ограничен, се наблюдават пет или шест човека бяха, сега в момента са двама, с маски, които са въоръжени. Моля Ви да направите проверка това така ли е, как се е случило и на какво основание на входа на Народното събрание, в залата на депутатите има въоръжени хора!

Госпожо Нинова, заповядайте.

Уважаеми народни представители, уважаеми господин Главен прокурор! Разбира се, че всеки има право на своето мнение, на своето становище, но смятам, че всичко, което правим и тук, и което ще говорим в следващите минути, е политика. Няма как да избягаме от това, защото когато говорим за върховенство на закона, за разделение на властите, за борба с корупцията, както Вашата значима роля в този процес, така и нашата като народни представители, е категорично очертана, но всичко е политика. Самият Вие сте правили политически изказвания, включително и днешното си изказване завършихте с политически думи. Позволете преди да говоря конкретно по Доклада, да извадя нещо пред скоби – факт, който Ви е известен отдавна,

Защото той е много статистика, без конкретни отговори на важни за обществения интерес въпроси, които Вие днес опитахте да дадете частично. Разбира се, богатата статистика заслужава уважение, защото зад нея стои трудът на много хора, на много прокурори, така че нека приемат нашето уважение за това, което са свършили, но да погледнем извън статистиката. Този доклад не дава отговори на важни въпроси, които вълнуват обществото в последните месеци, може би и година. Втората причина, поради която няма да го подкрепим, е, че по някои значими за всеки българин – от детето до най-възрастния човек въпроси, Докладът дава странни отговори. Ще се спра и на това. Третата, поради която няма да подкрепим, имаме противоречие и тя е изключително съществена, това е за мястото и ролята на прокуратурата и контрола върху фигурата на главния прокурор, който и да е той. И мисля да започна с това. Уважаеми господин Гешев, днес Вие сте главен прокурор, след време може да е друг. Но въпросът е принципен: за взаимния контрол на властите, за безконтролността на главния прокурор като фигура – казвам който и да е той. Ние от „БСП за България“ предложихме свое решение на този въпрос. През 2019 г. – на 29 ноември, внесохме законопроект, с който се предлага въвеждане на съдебен контрол върху постановленията на прокурора за отказ да образува досъдебно производство, включително да бъде отменено, както и да се дават задължителни указания от съда на прокурора относно прилагането на закона. В Доклада, който днес главният прокурор представя пред нас, изрично е заявил своето становище по този въпрос и то е отрицателно. Той отхвърля възможността за съдебен контрол върху отказа на прокурорите за образуване на досъдебно производство, и нещо много важно – отхвърля го по принципни съображения. Ако позволите, господин Гешев, първият ми въпрос към Вас е: какви са тези принципни съображения да не приемате, че съдът може да упражнява контрол върху тези актове на прокуратурата, които досега са безконтролни? Не смятате ли, че това е един от начините да дадем отговор на очакванията, да отговорим на дискусията, да решим проблема с това прокуратурата все пак да бъде под контрол? Мислим, че най-справедливият такъв е съдебният контрол. Второ, казах, че Докладът е статистика, който и не отговаря на конкретни въпроси, вълнуващи обществото. Днес господин главният прокурор се опита да даде отговори, но като че ли недостатъчно задоволителни. Ние разбираме, че Вие трябва да питате разследващите прокурори каква информация да дадете публично, но дали не успяхте да питате тези прокурори не са ли готови експертизите на записите, снимките, чекмеджето с парите, които обявихте още преди месеци, че правите? Колко време е необходимо, за да отговорите на българското общество автентични ли са снимките от спалнята на премиера, автентични ли са парите в чекмеджето, автентичен ли е гласът в онези записи, в които – нека да не предопределям нещата, но все пак и аз съм юрист – има някакви данни за престъпление в тези записи? Разбира се, Ваша – на прокуратурата, е ролята да кажете дали има такива, но позволете и аз да допусна, че има такива. Кога мислите, че тези експертизи ще се произнесат – достоверни или не са тези записи и снимки? Не отговорихте например на един въпрос, който вчера обсъждахме в комисия: какво става с разследването срещу господин Горанов? Може би по-късно разследващите прокурори ще Ви дадат да отговорите и на този въпрос. Обаче конкретно искам да питам нещо от името на „БСП за България“ и като на жалбоподатели и подаващи сигнали, мисля, че може да ни дадете информация по няколко теми. От 2017 г. досега в този мандат на парламента сме пуснали до Главната прокуратура 15 сигнала с факти и данни, които сме посочили за корупция по високите етажи на властта. Ами, до ден днешен за три години ние нямаме информация какво се случва по тези сигнали. Например по сигнала за строителство на преградното съоръжение – ограда, на границата между България и Турция. Нямаме отговор на въпроса ни: кои са онези политици – които лично Вие казахте в едно изказване, че има политици, които са получавали нерегламентирани плащания от КТБ? Не се знае и до днес кои са. Или: какво стана със системата БАЦИС на Агенция „Митници“, където имахме сериозни основания да Ви сигнализираме за умишлен пробив? „Хасково гейт“, над 30 фирми в едни обществени поръчки за над 50 млн. лв. А сделката за ЧЕЗ и разследването там? Нищо че тя се промени. В хода на нейното осъществяване там имаше интересни данни за работата на прокуратурата. Чумата по животните. Няколко пъти сме Ви сигнализирали. Съдът вече се произнесе по едно дело на една от потърпевшите, че чума не е имало. Кога някой ще понесе отговорност за това, което причини на цяла Странджа? Този сигнал е от 2018 г., вече две години! А концесията на летище София? Концесията за въгледобиви в Пернишко? Обществената поръчка за строителни работи в Сердика? А мнението, изразено публично от директора на Националната здравноосигурителна каса, че едно лекарство за частните болници се плаща на седем пъти по-висока цена, отколкото същата на държавна или общинска болница?

Следващото основание, поради което няма да подкрепим Доклада, и казах, че има отговори на въпроси, които касаят от малкото дете до възрастния човек, които са малко смущаващи. Става въпрос, уважаеми колеги и уважаеми господин Главен прокурор, за една много важна тема – чистата вода, въздух и земя на България! Политически твърдим, че правителствата на Борисов превърнаха България в сметището на Европа и на боклуците и от трети страни, извън Европейския съюз. Поздравявам Ви за това, което цитирахте за този един случай, по който сте започнали разследване за отпадъците. Но във Вашия доклад казвате, че сте констатирали 1426 незаконни сметища в България. Прокуратурата! Казвам го за депутатите от ГЕРБ, които като чуят ние да го казваме, скачат и казват, че лъжем, че си търсим някакво оправдание. Прокуратурата 1426 незаконни сметища и 4440 замърсявания! Уважаеми господин Главен прокурор, в Глава „Примери за реализирани проверки по надзора на законност“ за периода, за който отчитате дейността на прокуратурата, има тези данни, които аз наричам смущаващи. Почти във всички случаи – да не ги цитирам и изреждам сега, и в ТЕЦ „Бобов дол“, и проверката по отношение на водите и замърсяването на Юговска и Чепеларска, и по отношение на изтекъл срок на годност за препарати за растителна защита – опасни за човешкото здраве, и всички случаи, които сте цитирали, почти всичко, което сте казали, е за проверки, възложени на Министерството на околната среда и водите, наложени административни административни постановления за наказания, които стигат до впечатляващото число – наказателно постановление и санкция, в размер на 442,05 лв. месечно за установени нарушения по Закона за околната среда и водите с опасни последици за живота на хората. Няма да чета всичките, но въпросът ми е: извън тези проверки, с които сте констатирали изключително тревожното състояние за качеството на води, въздух, земя и на българската природа, извън това не намерихте ли основание, че има престъпление и че някой е извършил такова престъпление и да му повдигнете обвинение или поне да започнете някакво разследване? Ясно е, че с административните нарушения и наказания е лесно – възлагате на Министерството на околната среда и водите, наказват ги по 442 лв. и те продължават по старому. Колко от тези 1426 незаконни сметища са обект на Вашето разследване като престъпления, извършени от някого? Защото италианската страна се произнесе, че по отношение на вноса на боклуци – става въпрос от там, от другата страна, става въпрос за италианската мафия. В България има ли такава мафия? Българската прокуратура ще я посочи ли в един момент, или ще се задоволява само с констатации по надзора за законност? В заключение искам да кажа: правим, политически позиции в предизборна кампания. В продължение на четири години Ви сигнализираме за всякакви случаи на корупция по високите етажи на властта в правителството на Борисов

по политически подбуди или за предизборни лозунги. Обратно! Няма никакво значение дали си управляващ, или опозиция – ако си държавник, който държи на върховенството на закона, разделение на властите, правова държава, взаимен контрол на властите. И излизайки извън тези, държавническите въпроси, голямото предизвикателство пред всички ни – и политици, и юристи, и управляващи, е да да отговорим на все по-нарастващото усещане на мнозинството хора в България, че няма справедливост, че богатите, че политиците правосъдие не ги лови. Ето това е предизвикателството пред всички нас и нека както сме на равнището, на което всеки от нас стои, да го посрещнем и да го решим, а не Вие да ни обвинявате, че използваме предизборно ситуацията, ние да се чувстваме неудовлетворени от това, че прокуратурата не си е свършила работата по сигналите, подадени от опозицията. Защото в крайна сметка оценката е една за всички ни, пише я в европейските документи за България, а оценката за всички ни тук, вътре, я дава българският народ и смятам, че той не е удовлетворен от равнището, на което се намира правосъдието в България и справедливостта.

Доклада, тъй като според нас е с голям обхват, аналитичен и систематичен. В него се показват значителни успехи с битовата, организираната и другите видове престъпност. Ликвидиран е проблемът с телефонните измами, проблемът с вноса и горенето на вторични суровини. ВМРО като патриотична националноотговорна партия винаги се е борила за ненарушимостта на българската нация и територията. Нашето внимание е изключително обърнато към националната сигурност и борбата със сепаратизма и противоборските теории и практиките, както и срещу масовата и битовата престъпност. За съжаление, преди няколко дни национални предатели, подчертавам – национални предатели! – в Европейския парламент продадоха за пореден път моя роден край Пиринска Македония възкресиха една противобългарска незаконна организация, наречена ОМО – Илинден. В тази връзка е първият ми въпрос към господин главния прокурор: ще бъдат ли образувани предварителни производства срещу членове на тази незаконна организация? Още повече българските служби за сигурност имат установени данни за тяхната противодържавна дейност и незаконно финансиране.

и да открием къде са парите? Трети въпрос: ще образувате ли прокурорски проверки за установяване на съмнително финансиране на неправителствените организации? И четвъртият, последен според Вас какви законодателни изменения смятате, че ще увеличат ефикасността и ефективността на наказателното производство? Надяваме се, следващият отчет на Прокуратурата на Република България да бъде още по-добър и съдържащ отговори на тези наши въпроси. Желая Ви успех и сила – ще Ви трябват в битката с престъпността! Да живее България! Благодаря, господин Божинов. Реплики? Няма. Изказванията продължават. Господин Кутев.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Главен прокурор! Тук обаче картата е на господин Божинов. Аз си помислих – добре, че неговата папка не откраднаха, че тогава не знам какво щеше да стане!

Господин Главен прокурор, започвам изказването си с това, че аз съм един от хората, които са абсолютно убедени в това, че върховенството на закона е ключово за добруването на всеки един гражданин на България и всъщност основно задължение на политиците и на правораздавателните органи е да осигурим това. Няма по-важна работа от тази. Затова подкрепям абсолютно всяко усилие, насочено към установяване на ред в държавата, и то на реален, адекватен ред. От тази гледна точка Докладът, който сте ни дали, който прочетох внимателно и с интерес, всъщност казва, че Вие сте свършили повече работа, отколкото е свършено от предишното, защото показателите леко растат нагоре в по-голяма част от нещата, които Вие описвате, което предполага по-добра борба с престъпността като цяло. В това отношение, пак казвам, че съм от хората, които винаги съм „за“, когато може да се отчете, че този процес напредва. Ние обаче сме Народно събрание и по логиката на взаимодействието между властите има различни функции, които различните власти изпълняват. Нашата функция – на Народното събрание, е политическа. И като основен институционален орган в държавата, в една парламентарна република, ние би трябвало да се занимаваме с процесите и с това какво всъщност се случва и натам ли върви, накъдето трябва. Това е работата на Народното събрание. В този контекст искам да Ви кажа, че си записах от Вашето изказване, че разполагате с пълна справка за Барселона – така казахте – и Ви казвам моя проблем. Вие разполагате с пълна справка, ама аз не разполагам с никакъв резултат, не само аз, а нито един български гражданин и това е проблем. Проблем е, когато 6 месеца, или колко, или повече вече за този проблем всички пишат и говорят за него, той категорично касае съмнения за корупция в най-високите нива на властта, а именно при министър-председателя, в него има намесени един куп имена – сватби, разводи и всякакви маймунджилъци в публичното пространство, обаче Вие за шест месеца разполагате с пълна справка, но не разполагате с резултат. Това, че Вие не разполагате с резултат, е проблем на прокуратурата, обаче за нас гражданите е проблем на начина, по който живеем, и начина, по който ще го продължим. Колко месеца трябват на прокуратурата, за да ни кажете дали записите с Бойко Борисов са истински? Ама Вие сте разпитали даже Бойко Борисов!? Не знам как сте го разпитвали, аз съм сигурен, че Бойко Борисов няма как да не знае кой го е записвал. Вие не знам дали сте сигурни. Не знам кой го е разпитвал и как, но, дето се вика, след като сте разпитали Борисов и Борисов знае кой е записал, защото той знае кой го е записал и кой го е снимал гол в спалнята. А там стои и НСО, там стоят един куп други служби, Вие месеци наред не може да разберете кой е записвал премиера, и то става дума за очевидна заплаха срещу премиера на Републиката. Тоест най-малко няколко закона са нарушени. Тук става дума за престъпление в момента, в който се записва премиерът, независимо дали става дума за аудиозаписите, или става дума за снимките гол в леглото. Което и да е от тези работи, колко месеца Ви трябват, за да кажете дали са истина и кой ги е правил? И ако с такъв темп преследвате кражбата на коли, убий ме, не знам как сте намалили броя на кражбите!? Според мен ковид може да ги е намалил повече. Но не може да ми разследвате пет или шест месеца елементарно как излизат или какви записи се правят и да нямате отговори и да казвате: „Ама ние вършим работа!“ Не знам как е Вашата работа. Според мен от гледна точка на политическата ситуация, в която се намираме, Вие не вършите работа, а между другото, по същата логика хората отвън викат: „Оставка!“ Аз например си мисля през цялото време по този повод, вижте, Вие доведохте ситуацията до междуинституционални сблъсъци. Сега, преди малко, госпожа Караянчева отгоре казва, че тя не била автентична, не бил потвърден автентично до днес записът на Бойко Борисов. И тя сега милата седи и се оправдава оправдава тук, без да може да каже сега той нарекъл ли я е нещо, или не я нарекъл нещо. Извинявам се, но когато някой подслушва премиера тогава, когато премиерът дава за председателя на Народното събрание определение от този тип, това е въпрос на функциониране на институциите. Това е въпрос, защото, ако той го е казал, е въпрос за това, къде стои парламентът в парламентарната държава, къде стои самочувствието на председателя на парламента, къде стои съответно. Може ли да има контрол върху изпълнителната власт, която е принципно задължение на законодателната? Всичко това се обърква и Вие ми казвате на петия месец след цялата работа, че в края на краищата Вие не знаете! Вие сте провели разпити и водите някакви оперативно-следствени действия. Честно казано, при Божков изглеждахте по-бързи, а да не говорим пък при братя Бобокови, където изведнъж се оказа, че записите от братя Бобокови, доколкото си спомням, излязоха всъщност и чатовете им. Излязоха не просто преди да има съдебно решение, каквото до ден днешен няма, ами преди да бъде повдигнато обвинение! Още няма обвинение, а доказателствената част по обвинението вече тече в медиите, пуснато от самата прокуратура, и Вие затова ми казвате, че няма никакъв проблем. Добре де, хора, как да няма проблем, като Конституцията изрично защитава свободата, и защитава правото на неприкосновеност на личния живот, и като това е очевидно нарушение? Идея нямам как точно си мислите, че ще заобикаляте законите с това, но тук има здрава логика, която всеки гражданин вижда и всеки, който я види, излиза на площада и вика: „Оставка!“ Какво друго да прави? Това е механизмът, по който в момента гражданите са навън, това са един куп несвършени работи, които всъщност всеки следващ ден като не ги вършим, всеки следващ ден мотивира отвън хората. Дали ще Ви съборят, дали ще съборят сега правителството на ГЕРБ: „Ами не знам!“ Но гневът срещу всички политици, срещу цялата система остава и този резултат е от несвършена работа. Поне това е моят политически прочит на това, което виждам. И сега едно последно нещо. Аз гледах, че Цацаров е правил през 2014 г. изявления, като главен прокурор тогава, че в делата по КТБ КТБ – там, първо, още в самото разследване стоят едни инициали ДП, ДП1 и така нататък, Цацаров още тогава е казал, че бившият шеф на ДАНС – сегашен депутат и така нататък, всъщност има и е споменаван като нещо, което участва там. Значи, по това време – през 2014 г., между другото, срещу ДП и ДП1 в тези дела на КТБ, стоят едни доста големи суми, доста сериозни суми, не знаем какви са, и Вие не знаете. Вие бяхте тогава, доколкото си спомням, наблюдаващ прокурор, сега сте главен. Никой не знае дали ДП или ДП1 е Делян Пеевски,

сочеше нищо. Той тогава нямаше нищо. През 2016 г. тази нула рязко се увеличи. За около година и половина нулата, нула собственост и абсолютно никакви притежания и нищо на ръка, включително фирми и така нататък, изведнъж се превърнаха в имоти, които в момента се отчитат – от няколко години вече, с по няколко милиона дивиденти годишно. Не смея да предположа какви са точно обемите, за да носят по няколко милиона дивиденти годишно. Ами след като прокуратурата през 2014 г. се е занимавала с ДП и ДП1 и доникъде не е стигнала, след като главният прокурор през 2014 г. е установил, че там някакви движения имат общо с Делян Пеевски, а Делян Пеевски рязко е забогатял след това, дали пък не трябва да се самосезира прокуратурата отново? Аз мисля, че очевидно е задължително. И докато не го направите това – тук има още куп неща, не искам да говоря по всички точки, защото така или иначе за тях стана дума, но докато не направим тези крачки, докато не извървим пътя докрай, няма как да ни убедите, че се борите с престъпността. Вие се борите с част от престъпността. Само че искам дълбоко да подчертая, че избирателното или закъснялото правосъдие и правораздаване е отказ от правосъдие.

Продължаваме с изказванията. Госпожо Александрова, имате думата. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Главен прокурор! Целта и смисълът на този доклад е да се покажат обективните факти. Наред с данните за броя на образувани, разгледани, приключени и висящи производства в Доклада са анализирани и резултатите от делата от особен обществен интерес относно корупционните престъпления и организираната престъпност, престъпленията, свързани със засягане на финансовите интереси на Европейския съюз, трафика на хора, данъчни и финансови престъпления, трафика на наркотици. В него са изброени и становищата по законопроекти, които е представил главният прокурор, както и искането му до Конституционния съд за тълкуване по чл. 103 от Конституцията за имунитета на президента. В Доклада са посочени и множество проверки, извършени от Върховната административна прокуратура от началото на 2020 г. Сред тях са: спазването на мерките срещу коронавируса; продажбата на лекарствени продукти на цени, различни от образуваните по реда на Закона за лекарствените продукти и хуманната медицина, както и предлагането за продажба на лекарствени продукти чрез сключване на договори за продажба от разстояние. Посочени са и проверките на Върховната административна прокуратура за незаконни отпадъци, нерегламентирано изгаряне на такива в ТЕЦ „Бобов дол“, Брикел, Сливен и други; проверки на разрешителните на трансграничния превоз на отпадъци за съхраняване на различни препарати за растителна защита, за незаконни сметища. Отбелязани са и проверките на ВиК мрежата, за незаконно строителство, за цените на горивата, за антиките на укриващото се в Дубай лице. За първите осем месеца на тази година прокуратурата е наблюдавала 177 275 досъдебни производства; решени са 91 335; внесените обвинителни актове в съда са 9991; споразуменията са 5849; прекратените дела са 45 282, а спрените – 25 232. Използвам случая да отбележа, че следва да бъдем максимално обективни, да се концентрираме върху изложените фактически данни в Доклада, за да подкрепим съдебната система и да работим за възстановяване на доверието в правосъдието. Искам да уверя всички представители на съдебната система, на неправителствените организации, всички журналисти, всички граждани и всички колеги народни представители, че Комисията по правни въпроси винаги е с отворена врата към всяка една законодателна инициатива на главния прокурор, на председателя на Върховния касационен съд или на председателя на Върховния административен съд. Винаги съм казвала, че по време на дебатите в Комисията по правни въпроси ние винаги изслушваме и вземаме под внимание становищата на представителите на съдебната система, в това число и на отделните магистрати, които са решили да изразят такива становища или да вземат участие в дебата. В този смисъл, мисля, че ние трябва да продължим тази политика на взаимодействие между законодателната и съдебната власт, като съблюдаваме стриктно разделението на властите по чл. 8 от Конституцията. Никой не е твърдял, че промяната в съдебната система е финализирана окончателно, че са изгладени всички детайли и че този процес трябва да приключи. Напротив, ние приемаме, че този процес следва да бъде непрекъснат, за да отговорим на очакванията и нагласите на гражданското общество, подготвяме се за следващите промени в устройствените, в материалните и в процесуалните закони, които да приложат изискванията на Европейската комисия, и отново апелирам за по-добро взаимодействие между опозиция и управляващи, когато става въпрос за воденето на общи и принципни политики. В заключение ще изразя своето положително отношение към така представения Доклад за дейността на прокуратурата по прилагането на закона в периода януари – месец август съобразно решението на Народното събрание от 23 юли 2020 г., като искам да призова всички колеги да подкрепят неговото приемане в пленарната зала. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Александрова, уважаеми господин Главен прокурор! Госпожо Александрова, позволете ми да не се съглася с Вас. Понеже бяхте конкретна, аз също ще Ви направя реплика, а именно – в Глава шеста, в която Вие изброявахте подробно решени досъдебни производства, считам, че изчисленията са направени, бих казал, некоректно. Тук са включени и предложенията по чл. 78а от Наказателния кодекс, а както каза вчера главният прокурор, прокуратурата търси наказателна отговорност. Тук става въпрос за лица, които се освобождават от наказателна отговорност. И ако в този дух коментираме, в такъв случай прокуратурата би могла да включи като статистика и отказите да се образува наказателно производство. Тогава още повече ще им се вдигне работата. Тоест, ако изключим тези предложения, тук вече споразуменията скачат от 31 на 58%. Аз ще използвам репликата, за да се обърна към главния прокурор да питам: кога ще извади прокуратурата от зоната на комфорта и не на всяка цена да се възползват от закона и да сключват споразумения? Защото не съм забелязал в моята практика, господин Главен прокурор, която е от 15 години, например встъпване на прокурора по дела, образувани по тъжба на пострадалия – това са чл.

Продължаваме с изказванията. Господин Хамид, Вие ли вдигнахте ръка, или така ми се стори? Не. Господин Божанков, Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Главен прокурор, по време на дебатите няколко пъти отбелязахте, че сте очаквали да изнесете статистически данни и може би тук се разминахме, защото основанието да поискаме тази процедура е общественото недоволство, протестите, докладите извън България, които твърдят, че имаме проблем с върховенството на закона, и посочват държавното обвинение като едно от звената, в които също има проблеми. Според нас именно това е причината за настоящия доклад. В ядрото на Вашия доклад стоят казусите, които определяте като обществено значими, давате конкретни примери, но други такива са пропуснати. Затова с колегите ги поставихме и не сме удовлетворени от Като юристи знаем, че човек търси защита на своите нарушени права извън пределите на България тогава, когато е извървял целия ред и не е намерил такава защита тук. Смятам, че този принцип е съотносим и към настоящата ситуация, защото поставените от нас въпроси не намериха не намериха справедливост, не намериха решение вътре в България и станаха проблем в Европа, защото проблемите на нашата правна система са проблеми и на Европа. Корупцията е това, което прави хората бедни, корупцията е най-големият проблем и корупцията не намира адекватен отговор от управляващите, за съжаление, и от държавното обвинение. За един месец приключват повечето преписки, но за други две години не са достатъчни. 700 милиона от липсващи данъци стигнаха само за ангажиране на чиновниците на ниско ниво, но не стигнаха до върховете на държавата. Едни записи за един обвиняем са интересни на прокуратурата, но същият този обвиняем не е интересен на прокуратурата, когато говори за връзките си с висши политици от управляващото мнозинство това наричаме двоен стандарт. От прокуратурата очакваме да контролира разходването на публичен ресурс, който се разходва основно през обществени поръчки. Същата тази прокуратура повдига много въпроси със собствените си обществени поръчки и в Комисията не разбрахме защо и кому са нужни минимум 400 конски сили. Вашият отговор е, че са направени проверки и че нарушения не са открити, но ние смятаме, че това е тенденция. Поставихме въпроса: водят ли се разследвания от прокуратурата по отношение превишаване на правомощията на органите на МВР по време на протестите? Отговорът Ви се фокусира върху нарушенията на гражданите и на протестиращите, а това вече е взимане на страна в полза на властта. Разследващи и журналисти публикуваха информация, получена от нас, за скандал с международен мащаб, в който са замесени танкер и евродепутат. Отговорът Ви вчера беше съвсем формален – конкретен казус, позоваване на конституционно решение, искане на разрешение от наблюдаващия прокурор. В същото това време се запознахме с Вашия отговор пред Европейската комисия и останахме с впечатление, че познавате много добре казуса. Това наричаме „селективност“. В десетки статистики Европейският парламент и Държавният департамент на Съединените щати, и протести, и опозиция, и президенти, и НПО секторът казват: България е корумпирана държава със системен проблем с върховенството на закона. Висшият адвокатски съвет и различни професионални сдружения дават тревожни сигнали, а на всичко това получихме отговор, че щом не харесват главния прокурор, той върши своята работа добре и това са, цитирам „политически игрички“. През цялото изслушване не чухме какво точно не е наред в държавното обвинение – „не сме безгрешни, има какво да се подобри“ нас не ни удовлетворява. Това означава, че не можем да очакваме друго в бъдеще, не можем да очакваме катарзис и не можем да очакваме промяна. Уважаеми колеги, уважаеми господин Главен прокурор, в продължение на четири часа дебати Вие няколко пъти споменахте, че от 1989 г. досега прокуратурата действа безпрецедентно. Единственото, което смятаме, че е безпрецедентно, е държавното обвинение в ролята си на политически играч, защото според нас България никога не е имала толкова политизирано държавно обвинение. Господин Главен Господин Главен прокурор, нито опозицията, нито Европарламентът, нито резолюцията, нито който и да е доклад не е твърдял, че всъщност прокуратурата не действа. Напротив, тя действа в много отношения твърде енергично, проблемът е, че някой път не действа изобщо. В селективността, в двойните стандарти е проблемът и този доклад е още един аргумент в тази посока. Затова ние смятаме, че решението в момента остава едно,

Продължаваме с изказванията. Заповядайте, господин Ченчев.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Главен прокурор, ще гледам набързо, тъй като знам, че времето на нашата парламентарна група Вас и аудиторията с нещо, което интересуваше цялото Народно събрание. Ако си спомняте, направихме Временна комисия за доказване на истината, фактите и обстоятелствата около спирането на сигнала на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио. Тази комисия съществуваше пет месеца

той ни обеща телефонни разпечатки, но бихте ли ни уведомили: докъде е стигнало това разследване и в крайна сметка кой е виновен за спирането на сигнала? Оказва се, че сигналът не е спрян, а според управляващото мнозинство просто е била излъчвана „тишина в ефир“, което е скандално. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Главен прокурор, уважаеми дами заместник-главни прокурори! Днес в тази зала многократно се чуваха призиви за оставка едни категорично не успяха след гласуването. Смятам, че другите, казани преди минути от колегите от парламентарната група на БСП, също ще бъдат безплодни и то само по една-единствена причина, че не Вие, уважаеми колеги, избирате главния прокурор. Това го прави Висшият съдебен съвет и той два пъти потвърди своя избор, а този избор беше легитимиран с указ на държавния глава – президентът Румен Радев. По отношение на Доклада вчера в Правната комисия имахме възможност да го обсъдим детайлно, да задаваме въпроси, да чуем отговори за работата на прокуратурата, която е част от независимата съдебна власт власт и по Конституция е призвана да брани българските граждани и българския държавен интерес. За правата на българските граждани и българския държавен интерес съвсем логично е да погледнем статистиката, колкото и суха да изглежда в Доклада. Госпожа Анна Александрова обърна внимание на статистическите данни, господин главният прокурор също. Мисля, че за пореден път трябва да се чуе от парламентарната трибуна и оценката на народните представители, а тя не бива да бъде само негативна, както се опитват да я представят колегите от парламентарната група на БСП, а е като оценка на целия български народ. За периода 1 януари – 31 август 2020 г. осъдените и оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт са 17 143, повтарям отново: с влязъл в сила съдебен акт, оправданите лица са само 338. Това какво говори, колеги? Че актовете, които подлежат на съдебен контрол

по отношение на делата от особен обществен интерес. За този период съобразно данните за работата на прокуратурата по делата от особен обществен интерес, и то за осеммесечен период, внесените в съда прокурорски актове съставляват 33,5% от решените наказателни производства. Осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт са 2948, а оправданите лица са 2,4% от всички. По отношение на делата, които са срещу организираната престъпност, в съда са внесени 92 прокурорски акта и на съд са предадени 372 лица. С влязъл в сила съдебен акт са осъдени 92 лица, а 12 са оправдани. Има и статистика в процентно отношение. По делата за корупция, която коментирахме не само в тази зала, но и чрез резолюция на Европейския парламент, за осеммесечния отчетен период в прокуратурите в страната са наблюдавани общо 2282 досъдебни производства, решени са 773 досъдебни производства, в съда са внесени 2200 прокурорски акта, а на съд са предадени 283 лица. От тях са осъдени или санкционирани 156 и са оправдани 22. Това отново може да покаже значителната разлика между обвинителните актове, които съдът е отсъдил като правилно изготвени и законосъобразни. По делата за пране на пари в съда са внесени 14 прокурорски акта,

По делата за злоупотреби със средства на Европейския съюз са внесени 19 прокурорски акта, на съд са предадени 20 лица, осъдени за периода с влязъл в сила съдебен акт са 27 лица и 3 са оправдани.

Следват данни за незаконен трафик на хора, както и е обърнато внимание на досъдебните производства, образувани за полицейско насилие от служители на МВР. Това, което е важно вероятно да се каже, и вчера беше казано няколко пъти по повод този доклад, че той е безпрецедентен. Да, прокуратурата за първи път изготвя такъв доклад, бих го нарекла междинен, извън докладите, които по закон е длъжна да внася, но този доклад е изготвен и след безпрецедентен натиск – безпрецедентен натиск не само от хора и от протести, безпрецедентен натиск и от представляващи институциите. Защото не знам в друга държава, не само в Европа, а изобщо в света, президентът на Републиката да говори за органа, призван да брани държавния интерес, като ги нарича с различни епитети. Безпрецедентно беше и това, което се случи два пъти, а именно подкрепата на всички ръководители на апелативни и окръжни прокуратури, засвидетелствани към главния прокурор. Аз смятам, че този доклад е обективен, смятам, че този доклад показва волята и желанието на българската прокуратура,

Господин Митев, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Главен прокурор! Беше казано, че Докладът съдържа статистика. Това е съвсем логично и нормално за един доклад, и всеки от нас може на базата именно на статистиката да направи своите изводи и своя анализ за дейността на прокуратурата през този осеммесечен период, за който ни е представен този доклад. Безспорно няма как да не отбележим успехите на прокуратурата в борбата с битовата престъпност и със съответно повишената разкриваемост на тези престъпни деяния, които влизат в това понятие. Аз и на Комисията по правни въпроси, и тук ще заявя, че все пак препоръчвам в един следващ доклад да имаме повече и по-детайлна информация за дейността на прокуратурата именно по отношение на кражбите и грабежите, тъй като това са едни от деянията, които тормозят голяма част от българските граждани. Такава информация виждаме в този доклад по отношение на така наречените престъпления с висок обществен интерес, но за съжаление, подобна статистика липсва за кражбите и грабежите, така че да можем да имаме един по-пълен и по-добър поглед по отношение на дейността на прокуратурата при разследването и внасянето на обвинителен акт за тези престъпни деяния. Похвално е също така, че в Доклада, а и през тази седмица беше заявено желанието на прокуратурата да бъдат направени промени в наказателния процес, в Наказателно-процесуалния кодекс, като се отчита, че нашият наказателен процес е доста формален, което в голяма част от случаите води не само до бавно правосъдие, но води и до намаляване на чувството за справедливост в българските граждани. Но освен Наказателно-процесуалния кодекс, днес главният прокурор заяви, че промени има нужда да бъдат направени в Наказателния кодекс, който действително е от 1968 г. Една голяма част от неговите постановки не само по отношение на престъпни състави, които са загубили значението си заради променени обществени отношения и отпаднала в някои случаи обществена опасност на деянията, но и в общата част на Наказателния кодекс също следва да бъдат направени. Един от големите проблеми, който вчера засегнах и с удовлетворение констатирам, че главният прокурор споделя едно такова виждане, е проблемът с отказите да се образуват наказателни производства по сигнали за кражби и грабежи, тогава когато стойността на откраднатата вещ е до една минимална работна заплата за страната. Една минимална работна заплата за страната обаче е доста голяма и сериозна сума и за нискодоходните групи от нашите съграждани, и най-вече за възрастните хора. Една минимална работна заплата днес е 610 лв., от 1 януари се очаква тя да стане 650 лв. Това в никакъв случай не можем да го определим като стойност с ниска обществена опасност или обществена опасност, която е незначителна, за да бъде разследвано съответното престъпление. Това, което наблюдаваме в момента, за съжаление, като практика при част от тези откази на прокуратурата да бъдат образувани досъдебни производства, трябва да бъде променено. И аз се надявам, както ни беше представен проект за промени и предложения за промени в Наказателния процес, такъв проект да видим и по отношение на Наказателния кодекс. Ние от „Обединени патриоти“ също се ангажираме да направим нашите законодателни предложения, така че тази практика, която съществува до момента, да бъде преустановена и по този начин съответно да бъде съхранено и чувството за справедливост в българските граждани, което за огромно съжаление в момента в тези случаи е нарушено. Хората остават с впечатлението, че държавата по никакъв начин не ги подкрепя и съответно, че когато бъде извършено престъпление, никой не го разследва и извършителят му не получава следващото му се за това наказание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев. Реплики? Не виждам. Други изказвания, колеги? Господин Сиди има изказване.

случващото се дотук и с две-три думи само да кажа, че ние ще подкрепим, разбира се, този доклад, защото в него има достатъчно позитивни неща. Това, което чух в залата, за съжаление, беше по въпроси, които със сигурност са от обществен интерес, като проверките за записи, снимки и така нататък. Това, което нас обаче ни вълнува от ВМРО, което каза и колегата Божинов, е какво прави прокуратурата в малките населени места, какво прави с циганската престъпност, какво прави с продължаващото все по-активно налагане на пропаганда на различни неправителствени организации, които може би в някои случаи преминават граници – ето, сега имаме един подобен пример, който върви в публичното пространство, и съответно какво прави прокуратурата с иредентистките настроения по отношение на ОМО „Илинден“ – Пирин, която лявата част на залата, за съжаление, възкреси в последните дни? Така че желаем Ви сили в борбата в тази посока, защото именно тези са проблемите, които вълнуват най-вече българското общество. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Сиди. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Господин Гешев, заповядайте да отговорите на въпросите. Закрих разискванията, господин Зарков. Имате една минута. Ще имате възможност на отрицателен вот. Добре, господин Гешев, извинявайте, да дадем минута и половина на господин Зарков да се изкаже. Минута и 14 секунди, господин Зарков.

Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гешев, имам една минута да взема отношение по този въпрос. Три са въпросите, по които няма отговор и които всъщност са плод на критика към българската прокуратура от страна на гражданите, Европейския парламент, международните наблюдатели и всички, които са в юридическата общност. Тези три критики са следните: на Главната прокуратура е много голяма, тя се използва избирателно, а над фигурата на главния прокурор няма достатъчен контрол и неговите актове не подлежат на достатъчен контрол. Тези три проблема се потвърждават и от сегашния доклад. Съществува двоен стандарт, „есемесът ми е по-добър от есемеса ти“ – това го видяхме много ясно. То е плод на пристрастност – пристрастност политическа, пристрастност обаче и спрямо някои бизнеси, а смеската между политика и бизнес се нарича олигархия. Термин, който главният прокурор нееднократно използва, но някак си олигарсите биват добри и лоши. Като говорим за властта, господин главният прокурор ни обясни, че неговата власт не е толкова голяма, вчера, сигурно ще го повтори и сега. (Реплики

Благодаря Ви, господин Зарков. Бяха десет секунди и аз бях коректна, отмених, накарах господин Гешев да се върне. Благодаря Ви. Да сте прецизирали времето на групата си. Заповядайте, господин Гешев, да отговорите на въпросите на народните представители.

политически твърдения и лозунги, така че се извинявам, ако не отговоря на някой въпрос, може би не съм направил правилното разграничение между двете. Ще продължа с това, че явно не бях чут за конституционното решение, което изисква уважение към Конституционния съд. И няма нужда да обяснявам каква функция изпълнява Конституционният съд и какво е казал Конституционният съд – какви въпроси могат да се задават към главния прокурор. Ще кажа, че когато се говори за върховенство на закона и върховенство на правото, трябва да е ясно, че става въпрос за комплекс от институции и взаимодействие между отделни власти. Мисля, че го казах в изказването си. Няма как да бъде постигнато исканото и твърдяно през цялото време върховенство на правото, дали основателно или не, без взаимодействие между отделните власти и отделните институции. И едва ли само прокуратурата е факторът, който може да реши този болезнен за България проблем. Вчера имах честта да кажа пред Вашите колеги, че наказателното правосъдие е 10%. Повтарям – 10%, около 10%, от цялото правосъдие в страната. Ако приемем чисто теоретично, въпреки че Ви дадох цифри тук от 94% – 95% – 96% осъдителни присъди, но приемаме, че прокуратурата е виновна за цялостния проблем с правосъдието в България, означава ли това, че в останалите 90% търговски, административни и всякакви други дела, където не участва прокурор, всичко е идеално и няма проблеми? Така че ще повторя, което казах: надявам се Вашият интерес към върховенството на закона, към наказателното правосъдие, да бъде концентриран и към други структури, включително и в извънсъдебната власт, включително и в съдебната власт, от които зависи това върховенство на закона и върховенство на правото. Защото справедливост не се дава от прокуратурата, справедливост се дава от съда. Не прокурорът освобождава предсрочно лице, което е убило български младеж, син на бивш депутат, може би, на много от изказалите се. Аз не мога да коментирам това решение. Това е решение на независимия български съд. Така че много рязко трябва да бъдат направени разграниченията, които описах. Ще започна с това. Първа беше госпожа Нинова. Тъй като сме работили в една служба преди много години като следователи и би трябвало да знае отговорите на въпросите, които зададе, но тя сега е в друго амплоа. Логично е да се появят политически нюанси във въпросите въпреки че съм сигурен, че е запозната с отговорите. Така че ще се постарая да ѝ отговоря юридически, въпреки че е доста трудно, когато задаваш политически въпроси, да ти бъде отговорено юридически. Аз нямам право, за разлика от Вас, да искам оставки. Не смятам за правилно, защото това нарушава принципа на разделение на властите. Освен че нямам право – Вие сте политици, имате право да искате оставки на когото си прецените и когато си прецените, само ще кажа, че има процедури, по които се

Когато говорим за върховенство на закона, е хубаво да четем българските закони и българската Конституция и така да се придържаме максимално коректно към тях, включително да проявяваме уважение към отделните власти, отделните институции, както многократно казах. В противен случай показваме ниска показваме ниска степен на съзнание за държавност. Ще продължа нататък по въпросите. другото, някои от тях се повториха многократно, така че ще използвам възможността да ги групирам. Имах възможността подробно да обясня за мита за безконтролния главен прокурор. Казах, че въобще не ме притеснява какви фигури ще бъдат приети, или няма да бъдат приети, за контрол върху главния прокурор, за разследване върху главния прокурор. Това са чисто Ваши решения, законодателни. Аз нямам никакви притеснения, поради простата причина че не смятам да извършвам престъпления, а отделно няма как да ги извърша, предвид моите правомощия, които след малко ще очертая. Вероятността, с риск да се повторя за тези, които вчера не са били на изслушването в Правната комисия, главен прокурор да извърши престъпление е сходно с това депутат да извърши престъпление по повод работата си,

Втората ми работа е надзор за законност. Тоест аз мога да контролирам само след конституционната и законовата реформа, която

и не мога да се меся във вътрешните им убеждения и да им давам инструкции, които по закон, отделно, са писмени – само и единствено. Тоест надзорът за законност, след като преди мен има произнасяне на пет-шест прокурори от различни инстанции, е писмен това е едната ми функция. В случаите, когато се иска отмяна на постановление за прекратяване. Ще цитирам една статистика – миналата година бившият главен прокурор господин Цацаров има осем такива произнасяния. Третата ми функция е чисто административна. Разпределям преписки. Тоест като дойде един сигнал, да го наречем по този начин – вчера обясних на колегите Ви, го разпределям на ресорен заместник-главен, оттам отива на съответен

и това са моите правомощия. Така че аз нямам никакви притеснения за всякакви видове контрол и това е реалната власт на българския главен прокурор.

Променете Конституцията, законодателството, по начина, по който смятате за правилен. Ако искате – преценете, и закрийте и прокуратурата. Вие сте хората, които преценявате, но аз Ви казвам фактите какво може, какво прави главният прокурор и какви са му правомощията. Правомощията му са далеч по-различни, от която и да е сходна фигура в Европа. За разлика от България, министърът например на Австрия и старшият прокурор в Австрия могат да дават конкретни инструкции на младшите прокурори. Мога да Ви кажа и за Германия. американски щати, където никой не може да внесе обвинителен акт без разрешение на горестоящия прокурор. Така че митът за недосегаемия, всемогъщ главен прокурор е политически. Имате право да го развивате по начина, по който Ви харесва. Казвам Ви фактите, а Вие може да ги импровизирате, както прецените. Колко време е необходимо за едно разследване? Мисля, че отговорих на този въпрос. Времето е регламентирано в закона, независимо дали е разследване и проверка, и решението се взима от конкретни магистрати, а не от българския главен прокурор. От една страна, съзирам, и съм го казал многократно, едно шизофренно раздвоение, се казва: „българският главен прокурор е всесилен и всемогъщ“. Обясних доколко съм всесилен и всемогъщ и какви правомощия имам. От друга страна, се иска да контролирам в реално време всички разследвания и да отговарям едва ли не на всички прокурори. Ами, след като смятате така… Ако тези, които смятате така, ако тези, които смятат, че трябва да отговарям на тези въпроси по този начин, ако обичате, променете Закона за съдебната власт и върнете стария текст, когато прокуратурата е била централизирана, и тогава ще отговарям за всеки отделен прокурор – така, както е в Испания, където прокуратурата е йерархична и никой не казва, че това е недемократична държава, нали така, и където има много сериозно развито специализирано правосъдие и специализирана прокуратура. Минавам на следващия въпрос на госпожа Нинова, която виждам, че си тръгва, или може би се отдалечава.

за да бъдем прецизни. Има Върховна касационна прокуратура. Този термин многократно се употреби. Просто искам да бъдем прецизни, че такава структура, ако някой говори за нея, просто няма такава структура.

просто го констатирам, надявам се да не греша, но цитира един куп сигнали. За да се придържам към юридическия език, мога да отговоря следното: мога да коментирам отново конституционното решение, което знаете, но въпреки това, как да кажа, има политически нюанси във въпросите. Мога да кажа, че по всяко едно от тези разследвания, проверки, с които не съм запознат, отговорност носи конкретен наблюдаващ прокурор. Ако имате писмени запитвания, отправете ми един списък с въпроси по конкретни дела. Аз ще отравя конкретни запитвания до наблюдаващите прокурори дали ще ми дадат разрешение да коментирам, и евентуално ще получите отговор, или няма да получите отговор. Ето това е – юридически отговор. Да, 2017 г. бях административен ръководител на Специализираната прокуратура, да, бил съм вече административен ръководител. Но държа да отбележа: не съм отговарял за цялата прокуратура към онзи момент. В противен случай мандатът ми би трябвало да е наполовина вече. За политиците в КТБ. По този въпрос отговорих многократно вчера. За тези, които са констатирани данни, по-скоро доказателства – да бъдем прецизни, са повдигнати обвинения. За други, които не са свързани с основното дело, което е внесено в съда, са отделени множество досъдебни производства, включително ми е известна поне една присъда на първа инстанция спрямо едно лице, което е получило, да кажем по този начин, пари от тази банка. Иначе да искате да коментирам едно съдебно производство, би било нарушение от главния прокурор, а аз не искам да правя нарушения пред Народното събрание и нарушения на закона най вече. За чумата по свинете. Честно да Ви кажа не съм специалист. Ще проуча темата. Не разполагам с потенциала да дам категоричен отговор за причина, следствие, развитие и съответните процеси, които протичат при тези заболявания, включително не съм и запознат и с проверки, извършени в тази насока, по причини, които мисля, че изложих много ясно, свързани с правомощията. За чистота на въздуха и земята на България само напомням, че заговори първа българската прокуратура. Да, виждам, че това вече е политическа тема, в което няма лошо, защото това е тема, която е в интерес на всеки един български гражданин. Българската прокуратура – основно, заедно с контролните органи, успя да спре горенето на опасни отпадъци в топлоелектрически централи, включително и случая, който цитирах с опасни отпадъци – хиляди тонове, съдържащи олово. Само напомням, че преди това тази тема все едно не съществуваше. Може би не сме направили достатъчно. Това, което мога да гарантирам, е, че ще продължим да работим. И ще продължим да работим по всички теми, които бяха обсъдени и които коментирах до момента. Следваща бележка или констатация, или основание да не се подкрепи моят доклад – трудно правя разграничение, колко хиляди проверки е извършила Върховната актове за административни нарушения? Ами, защото такъв е законът и законът не го приема българската прокуратура. Ние спазваме закона, какъвто го приемате Вие. А дали има престъпление в отделните случаи, е преценка на всеки един наблюдаващ прокурор. Ако административният прокурор прецени, че има данни или доказателства за извършено престъпление, отделя материали и ги праща по компетентност. Дали ще са 442 лв. на ден глобата, или 500 лв. – не мога да кажа, но единственото, в което съм сигурен, е, че тя е регламентирана законово и не е регламентирана от българската прокуратура.

Продължаваме към въпросите – може би съм изпуснал нещо, за което се извинявам – въпросите на господин Божинов. (Реплики от

по-динамичен. Няма притеснения да отговарям за нищо, стига да съм наблюдаващ прокурор по конкретно досъдебно производство – мисля, че го обясних, или да имам разрешение от наблюдаващия прокурор.

свързан със сепаратизма, свързан с българския национален интерес, свързан с ОМО „Илинден“, свързан с така наречената ромска интеграция, съмнително финансиране на неправителствени организации. Принципният ми отговор, за да се придържам към максимално максимално юридически изказ, е, че по тези случаи работят конкретни прокурори – има такива случаи съвместно с Държавна агенция „Национална сигурност“. Аз съм сигурен, че в голямата си част те са от компетентност на Специализираната прокуратура, че в случай че се констатират престъпления

Твърдя и мога да съм много подробен, мога да говоря два часа – да обясня за Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Ще го онагледя по следния начин. Това е все едно да разполагаш с негоден инструмент и да искаш годен резултат. Само че годният инструмент се дава от законодателя, тоест от Народното събрание. Вие трябва да прецените дали този инструмент, който според прокуратурата и според внесените експертни експертни предложения, касаещи НПК и транспортните престъпления – проблем, който касае всеки един български гражданин, защото всеки български гражданин може да загине на светофар по същия начин, по който загина журналистът Милен Цветков. Може да бъде сгазен, докато върши работата си в град Самоков, два или три пъти от лица, които са употребили коктейл от наркотици. Този проблем може да бъде решен на законодателно ниво. Тоест годният инструмент се дава от законодателя! Българската прокуратура, включително и българският съд, включително и българският следовател, включително би трябвало и всички държавни служители, изпълняват закона, такъв какъвто е и спазват Конституцията, такава каквато е и каквито се приемат от Народното събрание, при цялото ми уважение към Вас. Вие сте хората, които да прецените дали нашите предложения са адекватни, дали искате да ги приемете, дали не искате да ги приемете. Тук стигам до четвъртия въпрос на господин Божинов: какви са необходимите изменения? Прочетете, съветвам Ви, това е сериозна

и след сравнително-правен анализ на италианската, немската и френската правни системи, касаещи наказателното правосъдие. Там ще видите какво е анализирано от практиката на прокуратурата и кое ние смятаме за остаряло, неработещо и пречещо за постигане на правосъдие, каквото очакват българските граждани. Дали ще го промените, или няма да го промените е изцяло във Вашите правомощия. Но аз ще потвърдя това, което съм казал, и мога да Ви дам цитати от френския НПК, от германския НПК – те са пред мен. Никой не работи при такъв висок стандарт на доказване в Европа! Твърдя, че който и да е европейски прокурор няма да постигне по-добри резултати от който и да е български прокурор с този Наказателен кодекс и с този Наказателно-процесуален кодекс! И въпреки него, се постигат резултати, които са забележителни на фона на Европа! Казах Ви – 3 милиарда замразени лева за период около две години е резултат, който е европейски, и може би е водещ, ако се направи сравнителен анализ на страните от Европейския съюз! Мога да дам конкретни цитати за законодателни изменения – мисля, че е излишно. Можете да се запознаете, ако желаете, с това експертно предложение. Спираме до господин Кутев. Това, което мога да отсея като въпрос – колко време е необходимо на прокуратурата и така нататък. Мисля, Мисля, че отговорих на този въпрос. Главният прокурор не разследва – преценката е на конкретен наблюдаващ прокурор и преценката е на базата на закона. Българският прокурор, който и да е прокурор в Европа не взема решения под политически натиск или с посочване от политици. Това е европейска практика, добра европейска практика. Аз не смятам да оказвам натиск в една или друга посока, още повече че нямам такива законови правомощия и бих извършил вероятно върху определен наблюдаващ прокурор, защото определен политик очаква определен политически резултат. Казал съм и ще го повторя, прокуратурата няма и не съобразява действията си с политическите последствия, нито с политическите коментари, нито с политическите оценки! Нас не ни интересуват тези политически оценки, а ако те ни интересуват, трябва да спрем да работим, с цялото си уважение към Вас. Нас ни интересува това, което искат българските граждани, а то е справедливост – справедливост за битовата престъпност, за телефонните измами – мога да продължа много дълго. И аз се гордея, че българската прокуратура, заедно с МВР и други партньорски служби, направи неща, които не са правени от 1989 г., и мога да ги посоча едно по едно. Повтарям, някой да сравни предишен период и да каже в кой предишен период е свършено повече. Продължавам нататък.

мисля, че е депутат – Делян Пеевски. Нали така? Да не греша. Добре. И за делото КТБ. С риск делото КТБ. С риск да се повторя, доказателства по делото за когото са събрани, са повдигнати съответни обвинения. Пак казвам, никой прокурор в Европа не повдига обвинения с политическо посочване или по политическа преценка. Това може би се е случвало в едни други времена, в други системи, в други може би политически строеве и е ставало много бързо. За съжаление, живеем в демокрация, работим – може би за съжаление на някои – при спазване на законите и съответни принципи за спазване върховенството на закона. За да продължа по-нататък, за да не кажете, че избягвам темата за съкращения и така нататък, това в крайна сметка са някакви политически коментари, ще кажа, че онова, поне което на мен ми е известно че депутатът, Вашият колега Делян Пеевски, поне това, което беше установено по делото, всичко, което е получено като финансиране от фирми или като физически, свързани с него лица, е върнато на Корпоративна търговска банка. Това е факт по делото. Оттук нататък трябва ясно да бъде казано, че предмет на разследване по това дело не са кредитополучателите – да получаваш кредит не е престъпление. Отделно е декриминализирано получаването на необезпечени кредити в един друг формат, в едно друго Народно събрание. Престъпление според мен, защото аз съм изготвил обвинителния акт, това, което българският народ казва: чуждото прави човека щедър. Да имаш капитал от 100 милиона, да оперираш с 4 или 7 милиарда, които не са твои, а са на вложители, а през система от контролирани от теб фирми да си купиш активи или да раздадеш тези пари. Но това не е цялата дейност на тази организирана престъпна група. За съжаление, е основната дейност, но е имала една дейност, свързана с нормално кредитиране и финансиране, каквато е нормалната работа на една банкова институция. За съжаление, повтарям, това едва ли е било повече от 10 – 15% от дейността на тази банка, ако кажем, че това е банка. Защото господин Ханке, предполагам, че сте чували за него, е първият човек, който я нарече пирамида. След това съм повторил само онова, което каза господин Стив Ханке няколко пъти. Не съм го казал аз. Продължаваме нататък. Кога ще приключат споразуменията? Това беше въпрос народен представител, който не се представи – не го познавам, за което се извинявам. Беше под формата на реплика, но аз го възприемам като въпрос. Искам ясно да бъде казано, че споразумението се одобрява от български съд! Тоест съдията преценява, че това споразумение, което му се предлага, отговаря на закона и морала и го одобрява. Споразумението означава влязла в сила присъда. Приключвам. Този въпрос не е към българската прокуратура, а и това е работещ институт в много европейски и англосаксонски държави. Прекратените дела – дали това не е ерозия на правосъдието. Махнете – извинявам се за жаргонния израз, отстранете възможността прокурорите да прекратяват досъдебни производства и няма да го има този проблем. Просто в Наказателно-процесуалния кодекс онова, което прави един прокурор, е да образува, да отказва образуване на наказателни производства, да прекратява наказателни производства, да спира досъдебни наказателни производства и да внася обвинителни актове. Грубо, основно. Така че работата на един главен прокурор е и да прекратява, когато не констатира доказателства по едно досъдебно производство. Защото работата на един прокурор, уредена в закона, е да събира доказателства както в подкрепа на обвинението, така и които оневиняват този, който е обвинен или потенциално може да бъде обвинен. От личния си опит като прокурор знам, че един акт по прекратяване на наказателно производство може да се окаже с пъти по-сложен, предвид формализма – точната дума не е „формализъм“, всеки процес е формален, формалистичния български Наказателно-процесуален кодекс, който изисква 10, 20, 30, 40 или 50 страници. Тук ще кажа за френския закон, че това става с резолюция – резолюция: на основание член еди-кой си прекратявам. Ако има някой недоволен, се мотивира. Резолюция! Аз мога да прекратя така 300, 400, но мога да напиша само Ето Ви един реален проблем. Миналия път, когато говорих пред Вас, казах, че искам работещи модели. Надявам се Вие да искате също работещи модели от Европейския съюз, едни добри европейски практики. Това искам, това иска всеки български прокурор и магистрат. А дали ще се случи, или няма да се случи зависи от Народното събрание в крайна сметка, от Вашата Отделно, след това излязоха заглавия „Гешев иска присъди без доказателства.“ Не, искам френския закон, господин Зарков. Искам испанския, искам немския – не руския! Немския и френския това искам! И ако го направите, живи и здрави, ще получите много по-големи резултати, ще останете много по-доволни, а може би недоволни, но това зависи от процедури, от закони и от доказателства! Продължаваме с въпроса, свързан с господин Божанков, мисля, че беше – защо едните записи били пό записи, а другите не били записи. Господин Божанков каза, че е юрист тогава му е ясно какво е ВДС, това е част от доказателствата, която е приобщена по делото, и какво означава някой от Дубай да си снима нещо и да го показва във Фейсбук. Още повече че това, което е снимал във Фейсбук, няма пречки да бъде разпечатано, сложено, приложено, приобщено по делото. Има разлика между тези две неща. То може да бъде приобщено. Ако този човек от Дубай има желание, да дойде, да се изправи пред българското правосъдие, да докаже, че е невинен, защото българският съд е независим обясних какъв е българският НПК и българският НК. Както каза преди време един служебен министър-председател, в България няма смъртно наказание – ние сме страна от Европейския съюз. Тук трябва, много интересно, да си зададем въпроса: защо определени хора се крият извън страни от Европейския съюз? Защо не останат в Европейския съюз? Защо не останат във Франция, в Испания? Ще Ви кажа защо. Тези, които бяха в Испания, сега са изправени пред българския съд и част от тях са още две или колко години

че съм се изказал в полза на властта, защото съм бил защитил МВР. Аз не защитавам МВР. Казах, че не правим разлика между протестиращи и служители на МВР, когато се съберат данни за извършени престъпления. Чисто статистически делата за

български разследващи органи и български прокурори. Аз не защитавам Министерството на вътрешните работи, уважавам българските институции, уважавам всяка българска институция и най-вече, както казах, Народното събрание, а МВР свърши перфектно своята работа. Идеални неща, както казах вчера, в природата няма. Логично е в някои случаи – може да са извършени нарушения, може да са извършени престъпления, работата на прокуратурата е да събере доказателства и в едната, и в другата посока. Пак казвам, поздравявам Министерството на вътрешните работи, и пак ще кажа – не знам дали помните кадрите от 10 – 15 хиляди протестиращи и неспазващи правилата в Германия за пандемията, какво се случи там, и някой повдигна ли въпроса за полицейско насилие? Те спазиха техния закон.

хора, които имат родители, майки, деца, които ги чакат да се приберат вкъщи и които гледат това на живо по телевизията – ето, това се случи. Да, възможно е да има полицейско насилие, ще го разследваме и ще проверим, ще повдигнем съответните обвинения, но дайте да не рушим българската държавност, да унищожаваме, да обиждаме българските полицаи и всяка една българска институция, защото днес те ще пазят Вас, утре ще пазят някой друг и пак ще опрете до тях. Защото те са константа, те не се променят и не се сменят на четири години или на седем години като главен прокурор. Продължавам нататък имало двойни стандарти и не се разследвала управляващата партия. Сега това не смятам да го коментирам. Мисля, че казах, че повечето разследвания са срещу представители на управляващата партия. Ако двоен стандарт е да арестуваш министър на действащо правителство, дай боже, всички главни прокурори след мен да продължават по този начин с тези двойни стандарти. Господин Ченчев – телефонни разпечатки е обещал господин Цацаров. С цялото ми уважение към господин Цацаров, не съм бил запознат с неговото изявление. Не подлагам на съмнение Вашето изявление, но трябва да е ясно, както казах, че доказателства или данни от досъдебни производства се дават с разрешение на наблюдаващите прокурори. Затова изпитвам силно съмнение, че господин Цацаров е казал точно в този контекст тези думи, защото той е изключително добър юрист, бивш съдия, настоящ председател на КПКОНПИ. По тези два казуса още вчера казах, не съм се запознал. Единственото, което може да е, с риск да съм съвсем неточен, имаше преписка в районна прокуратура, по която е постановен отказ за разследването, което касае престъпления по чл. 282 в Софийска градска прокуратура. Не знам какъв е ходът.

принципни становища срещу това да си съдебен контрол на отказите? Само да кажа, мисля, че не сте запознати, но има становище и до Правната комисия на Народното събрание, където това е становището на Върховния касационен съд, че това противоречи на българската Конституция. Мисля, че това е едно достатъчно принципно становище. Пак казах, ако желаете, променете българската Конституция и този проблем ще отпадне, променете НПК. Не е българският главен прокурор, който ще прецени дали откази ще подлежат на съдебен контрол, дали няма да подлежат на съдебен контрол. Това е във Вашите правомощия. Ние изпълняваме закона. Това е.

Мога да кажа, че за мен беше чест да съм пред представителите на народа. Нямам никакви притеснения периодично да се явявам и имам желание да се явявам пред Народното събрание в различни формати, в които Вие прецените, че са удачни, да излагам гледната точка на прокуратурата, защото българските граждани трябва да бъдат информирани. Българската прокуратура има и ще бъде отворена към българските граждани, както безпрецедентно е отворена в последните години и открита, защото нямаме причини да се страхуваме

Подлагам на гласуване „Проект! РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на прокуратурата по прилагането на закона в периода януари – август 2020 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл.

Ще Ви запозная със съобщението за парламентарен контрол на 16 октомври 2020 г.: 1. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова ще отговори на един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров и на едно питане от народния представител Кръстина Таскова. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на шест въпроса от народните представители Красимир Янков – два въпроса; Лало Кирилов – два въпроса; Николай Иванов – два въпроса. 3. Министърът на финансите Кирил Ананиев ще отговори на един въпрос от народния представител Крум Зарков. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще отговори на шест въпроса от народните представители Георги Гьоков – два въпроса; Емил Тончев; Георги Михайлов – два въпроса; и Валентина Найденова и на две питания от народните представители Георги Михайлов, Георги Гьоков, Георги Йорданов, Десислав Тасков, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова; и Кръстина Таскова. 5. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на един въпрос от народния представител Ирена Анастасова. 6. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на два въпроса от народните представители Любомир Бонев; и Калин Василев.

отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков; - министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на един въпрос от народните представители Димитър Стоянов, Валери Жаблянов, Георги Андреев, Красимир Янков, Лало Кирилов и Николай Иванов; министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос от народния представител Станислав Станилов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на вътрешните работи Христо Терзийски. Следващо редовно заседание от 9,00 ч. на 16 октомври 2020